u samom početku ponovim. To nećemo morati na narednim sjednicama. U Aktualnom prijepodnevu zastupnici organizirani u klubove zastupnika mogu postaviti ukupno četrdeset pitanja. A nezavisni zastupnici koji nisu izabrani na listi političke stranke, zastupnici nacionalnih manjina koji nisu organizirani u klub zastupnika te po jedan zastupnik političkih stranaka koji nemaju klub zastupnika mogu postaviti pitanje na svakoj drugoj sjednici. Broj pitanja koji mogu postaviti zastupnici pojedinog kluba zastupnika određuje se razmjerno broju članova pojedinog kluba u odnosu na ukupni broj zastupnika na način da se broj članova pojedinog kluba podijeli sa četiri s tim da pri izračunu rezultat od 0,50 i više korigira se na više. Zastupnici postavljanje usmenih zastupničkih pitanja najavljuju pismenih putem najkasnije 24 sata prije početka sjednice Sabora. Pisana najava sadrži ime i prezime itd. Ovo je po mom mišljenju sjednice ponovo obnoviti odnosno za neke prvi put i pročitati. Zastupnik može postaviti jedno pitanje. Postavljanje pitanja ne može trajati dulje od dvije minute. Molim, ja želim posebno naglasiti. Odgovor na postavljeno pitanje u pravilu traje dvije minute. Ako je to zbog složenosti pitanja potrebno, odgovor može trajati do četiri minute. Zastupnik može izraziti zadovoljstvo i nezadovoljstvo odgovorom na zastupničko pitanje iznošenjem razloga u trajanju do jedne minute. Ako je nezadovoljan odgovorom zastupnik može tražiti da mu Vlada odnosno ministar dostavi pisani odgovor. Ovdje se je često puta izjašnjavanje o tome da li je zadovoljan ili nezadovoljan pretvaralo u ponovno postavljanje pitanja, kvalificiranje itd. Mislim da bi to trebalo izbjegavati, nego svesti upravo na poslovničku odredbu onako kako ona glasi. Tijekom Aktualnog prijepodneva zastupnik ne može zatražiti riječ da bi odgovorio na navod ili ispravio netočan navod iznesen u zastupničkom pitanju drugog zastupnika ili koji je odgovorom na zastupničko pitanje iznio predsjednik ili član Vlade. Evo, to su ta potrebita po mom mišljenju objašnjenja. I prelazimo na Aktualno prijepodne i postavljanje pitanja. Prvi je na redu je zastupnik gospodin Deneš Šoja. Izvolite! Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče Sabora, predsjedniče Vlade, članovi Vlade, kolegice i kolege zastupnici! Prije postavljanja pitanja gospodinu ministru kulture dozvolite mi samo jednu rečenicu. S obzirom da se prvi put javljam, da ovdje izrazim svoje veliko zadovoljstvo i čast da kao predstavnik mađarske nacionalne manjine mogu govoriti u ovom Visokom domu, Hrvatskom saboru. Ja bih sad postavio konkretno pitanje. Odnosi se na statusni i materijalni položaj Reformatorske kršćanske crkve Mađara u Republici Hrvatskoj. Tim više što je ovdje i u pitanju jedan proces konsolidacije i sređivanja odnosa. I mislim da bi taj problem trebali da riješimo zajedničkim naporima. Ja bih samo toliko. I ovdje bih još naglasio na kraju da ću sa svoje strane osim što zastupam interese mađarske nacionalne manjine u Hrvatskoj nastojati učiniti sa svoje strane maksimum da dobri međususjedski odnosi koji postoje između moje matične države Mađarske i Republike Hrvatske budu još bolji. I u tom smislu ću uložiti maksimalan napor. Hvala vam lijepo. **Bebić, Luka gospodin, ministar kulture Božo Biškupić. Izvolite! **Biškupić, Božo (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče, gospodine zastupniče. Statusna pitanja vjerskih zajednica riješena su u Zakonu o položaju vjerskih zajednica iz 2002. godine i Zaključkom Vlade Republike Hrvatske iz 2004. godine. Reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj je od 16. stoljeća jedna od onih povijesnih crkava koja je bila kao što zakon i kaže i djelovala i prije '41. godine, ali je Mađarska reformatorska kršćanska crkva u Hrvatskoj osnovao svećenik koji je bio pripadnik Reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj '99. godine …/Govornik I naravno prema uvjetima koje propisuje zakon i zaključkom Vlade ta crkva ne ispunjava te uvjete. Međutim to su s jedne strane uvjeti da je djelovala do 41. godine i s druge strane broj koji prema ovom zaključku Vlade treba biti da bi mogla sklopiti, ona je registrirana ali ne može sklopiti ugovor sa Vladom i naravno onda ne proizlaze svi oni pravni učinci koji inače proizlaze. da se ponovno vode, mi smo izvijestili da se ponovo vode pregovori o ujedinjenju ove reformatorske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj zajedno sa reformiranom kršćanskom crkvom kojoj je na čelu biskup Lang i ja se nadam da će se to dobro završiti. Time bi se taj problem potpuno definitivno opet riješio. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Deneš Šoja. Izvolite.

gospodo članovi hrvatske Vlade. Svoje pitanje upućujem ministru poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja gospodinu Božidaru Pankretiću. Gospodine ministre, ovih dana oči naših poljoprivrednih proizvođača bile su uprte u kutinsku Petrokemiju koja je zbog poskupljenja osnovnih sirovina bila prisiljena tonirati nove cijene i to u prosjeku više za 44%. Svakako da je ovo najviše iznenadilo poljoprivredne proizvođače i to pred proljetnu sjetvu. U razgovoru koji ste vi vodili zajedno sa potpredsjednikom Vlade gospodinom Polančecom postignut je dogovor oko jedne srednje cijene umjetnog gnojiva. Jeste li zadovoljni s postignutim dogovorom o povećanju cijena mineralnog gnojiva na ovom spomenutom sastanku s predstavnicima Petrokemije? Gospodine predsjedniče, uvažena gospođo zastupnice. Dakako da je teško reći da netko može izraziti bilo kakvo zadovoljstvo kada je u pitanju poskupljenje. Mislim da je hrvatskoj javnosti a i vama zastupnicima bilo upoznato koje napore je hrvatska Vlada uložila da bi na neki način obuzdala cijene posebice osnovnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u cilju da se ne dogodi eskalacija određenog poskupljenja pa mogu reći …/Govornik je isključen, ne čuje se./… je utjecalo dakako i na ukupno životni standard naših građana. Dakako da sam bio zatečen sa najavom poskupljenja Petrokemije iz Kutine i sazvali smo odmah sastanak u Vladi 11. veljače. Rekao bih da je sastanak bio dosta i naporan i za one iz Petrokemije a rekao bih i za gospodina potpredsjednika Vlade Polančeca i mene. Mislim da moramo biti svjesni situacije koja se nažalost događa na svjetskom tržištu a ona se odnosi na određena poskupljenja osnovnih sirovina koje služe za proizvodnju umjetnog gnojiva. Napomenut ću da je traženje Petrokemije bilo kao što ste rekli 44% prosječno poskupljenje umjetnih gnojiva. U tom dijelu tražilo se poskupljenje uree 20%, kana 15% a MPK dušičnih gnojiva znači kombiniranih od 54 do 78%. Razmatrajući detaljno sve mogućnosti koje jesu pred Petrokemijom na štednji što se tiče unutarnjih troškova da vidimo što je ovoga trenutka moguće napraviti na sve ono što čini i sama Vlada dogovorili smo da se ovoga trenutka prosječno poskupljenje bude 19% što mogu reći da je više nego dvostruko manje od onog kojeg je najavila Petrokemija. Mogu reći da je to na određeni način ono što je ovog trenutka bilo moguće postići. Dakako da bih ja bio najsretniji kada uopće do poskupljenja ne bi ni došlo. Hvala lijepa. Hvala gospodine ministre. Nadam se da ćemo i dalje vi kao Vlada pratiti razvoj događanja na tržištu cijena sirovina jer će to utjecati svakako i na poslovni uspjeh Petrokemije na kraju godine. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Ante Kotromanović. Izvolite. Hvala lijepa. Predsjedniče Sabora, predsjedniče Vlade, članovi Vlade. Ja ću svoje pitanje uputiti gospođi ministrici branitelja i međugeneracijske solidarnosti Jadranki Kosor. Danas Ministarstvo branitelja i međugeneracijske solidarnosti na svom popisu ima oko 500 tisuća branitelja svih vrsta. Očito je da jedan dio ne pripada ratnim herojima, ratnicima koji su iznijeli sve bitke Domovinskog rata na svojim leđima što nam je zorno ovih dana pokazala akcija MUP-a Republike Hrvatske u Splitu pod nazivom "Dijagnoza 1 i 2". Pitanje za gospođu je tko je sve odgovoran za ovu užasno veliku …/Govornik se ne razumije./… branitelja? Kada će registar branitelja biti stavljen na uvid hrvatskoj javnosti, te zašto se Ministarstvo branitelja protivi tome? Da li je to kriminalizacija Domovinskog rata? Hvala lijepa. Hvala. Gospođa potpredsjednica Jadranka Kosor. Izvolite. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani gospodine zastupniče. Puno ste pitanja postavili ali ću početi od onog koje mi se čini najvažnijim. Pitate tko je odgovoran za broj branitelja. Gospodine zastupniče, to biste i vi morali znati kao hrvatski branitelj. Odgovorni su ako se može govoriti o odgovornosti odnosno bolje rečeno svi oni koji su imali ovlasti potpisivati hrvatskim braniteljima koji su sudjelovali u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u ratnim godinama, dakle zapovjednici odnosno svi oni koji su u tom procesu sudjelovali. Nitko od ministara hrvatskih branitelja, dakle niti gospodin Njavro, niti gospodin Pančić, niti ja u prošlom manadatu a niti sada u ovom mandatu nismo ni na koji način vezani uz davanje statusa hrvatskim braniteljima dakle uz potpisivanje dokumenata koji su ljudima ponavljam još jedanput koji su sudjelovali u obrani i oslobađanju Hrvatske dobili status hrvatskih branitelja. Istina je da se broj onih koji su dobili te statuse nije znao do dolaska Vlade premijera Sanadera. Naime, bilo je pokušaja i u prethodnom mandatu koalicijske Vlade gospodina Račana da se konačno izvuku iz ladica svi ti potpisi, da se objedine i da se dođe do konačnog broja branitelja. Međutim, budući da se to očito nekome učinilo kao prevruć krumpir te su ladice zatvorene i zaključane. Međutim, budući da je naša Vlada među ostalim projektima za hrvatske branitelja odlučila i utemeljiti Fond hrvatskih branitelja i unijeti u fond najvažnije dionice INA-e i HT-a mi smo morali završiti, to je bio jedan od razloga, registar hrvatskih branitelja kako bismo znali tko ima pravo udjela u Fondu hrvatskih branitelja. I došli smo češljajući, čisteći sve one podatke, objedinjavajući na koje smo došli, odnosno do kojih smo došli u MORH-u i u MUP-u došli smo do brojki koje smo objavili 2005. registar hrvatskih branitelja evo želim vas izvijestiti se upravo konačno završava tako što su neki hrvatski branitelji pokrenuli postupke, neki su ih dobili i mi smo na taj način evo, završili i taj još jedan veliki težak, osjetljiv posao! Što se tiče objavljivanja registra, ja kao ministrica hrvatskih branitelja i ova Vlada, kao i prethodna Vlada u prošle četiri godine, nemamo niti jednog jedinog razloga ne objaviti registar hrvatskih branitelja. Međutim, u tome nas sprječava nekoliko zakona. Kao što znate jedan od Zakona koji je promijenjen u vrijeme mandata kada je SDP bio na čelu Vlade i tada na čelu države, koji je izmijenjen u tom mandatu je Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana. Dakle, tada je Vlada odlučila uz potporu tadašnje većine u Saboru taj podatak proglasiti tajnim podatkom. I to je jedan od podataka u registru hrvatskih branitelja koji nas među ostalim sprječava da registar objavimo. Jer ne možemo objaviti registar sa tajnim podacima. Dakle, trebali bi promijeniti i Zakon o obrani i Zakon o unutarnjim poslovima, Zakon o jedinstvenom matičnom broju i nekoliko drugih zakona. Nitko od nas nema niti jednog jedinog razloga tajiti bilo koji podatak koji se nalazi u registru. A što se tiče dijagnoze 1. i 2., u toj akciji nije sudjelovao samo MUP, odnosno policija, nego je sudjelovao USKOK, sudjelovalo je Državno odvjetništvo. Prema tome, gospodine zastupniče, ako znate bilo koji podatak, o bilo kojem branitelju koji je na bilo koji način preko reda, lažno stekao neki status, ali sada govorimo o statusu vjerojatno invalida, na to ste mislili, molim vas prijavite nadležnim državnim tijelima kao što sam to učinila ja u protekle četiri godine

jedno osam godina. Zapovjednik brigade ima jasno broj ljudi koji su bili unutar hrvatske vojske. Točno se zna koliki je to broj ljudi i koliko ih je prošlo kroz desetine, vodove, satnije, bojne. Ali vi dobro znate da je odlukom dva ministra 98., ili 96., 97. godine je strašno povećan broj branitelja, to su bile odluke ministra MUP-A i MORH-a. I ne bih se nikako složio i ne možemo nikako optužiti zapovjednike briga koji su apsolutno najveće borbene postrojbe u hrvatskoj vojsci koji su iznijeli Domovinski rat na svojim leđima da su oni krivi za povećanje broja branitelja. Drugo, ako je zakon loš, pa promijenimo ga, ako zakon kaže da je loš i da ne možemo objaviti registar branitelja, pa promijenimo zakon. Ja mislim da javnost ne interesira koliko je koji branitelj star, koliko ima godina, možemo objaviti to bez JMBG-a. Hvala lijepa. Hvala lijepa na redu je gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (HNS)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja imam pitanje za gospodina Šukera, ministra financija. Gospodine ministre, uvjeti korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, sredstava za službena putovanja, poslovnih ili službenih i poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije u Hrvatskom saboru regulirano je odlukom nadležnog odbora koja je objavljena u Narodnim novinama i dostupna hrvatskoj javnosti. Slična odluka postoji i u Vladi, iako ju nisam uspio pronaći, možda je Internet krivac tome, ali ona sigurno postoji jer sam u nalazima državne revizije vidio da se često spominje kada se nije poštivala. Isto sam tako siguran da takova odluka postoji jer ne vjerujem da bi se bez postojanja takve odluke bilo koji ministar usudio unajmiti ili kupiti novi automobil, preuzeti službenu kreditnu poslovnu karticu ili bilo što drugo što je tom odlukom regulirano. Prema našoj odluci u Parlamentu pravo na poslovnu kreditnu karticu ima samo predsjednik Sabora i predstojnik njegovog ureda, te tajnici Odbora za vanjsku politiku, međuparlamentarnu suradnju i europske integracije kada su na službenom putu. Ja postavljam pitanje, gospodine ministre, tko od dužnosnika i ostalih službenika u izvršnoj vlasti ima pravo i koristi službene poslovne kreditne kartice i koliko su novaca u 2007. utrošili koristeći ih? Hvala. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospodin zastupniče, da, postoji odluka, koju je donijela Vlada u kojoj ste vi sudjelovali još davne 2000. u 9. ožujka 2000. donesena je takva odluka, i takva odluka se nije mijenjala. Ona dakle, regulira korištenje osobnih automobila, službenih, koji ima pravo na njih, korištenje mobilnih telefona, korištenje kreditnih kartica, korištenje redovnih linija zrakoplova i korištenje sredstava reprezentacije. Također je tom odlukom definirano tko ima pravo na kreditnu karticu. Dakle, zbog javnosti i zbog vas, tom odlukom je definirano da pravo na kreditnu karticu ima predsjednik Vlade, potpredsjednici Vlade, ministri i zamjenici ministara i čelni ljudi agencija i državnih ureda. Dakle, to je propisano tom odlukom, koju ponavljam je donesena za vrijeme kada ste vi sudjelovali u Vladi. Ta odluka se nije mijenjala u proteklih osam godina. Također o tome tko kako koristi službenu karticu, koliki je iznos potrošen za reprezentaciju možete vidjeti u izvješću izvršenja državnog proračuna koje ćete dobiti na stol jer trebali bi znati da je Zakonom o proračunu definirano da svaki proračunski korisnik od onog trenutka kada mu ovaj Visoki dom izglasa proračun, on mu je u principu odredio sredstva s kojima može raspolagati i za koje namjene tijekom godine, dakle, tijekom proračunske godine. Prema tome, svaki čelnik proračunskog tijela još i vlastitim pravilnikom odredi korištenje mobilnih telefona. Dakle, postoje odluke, postoji na kraju krajeva i osobna odgovornost svakog onoga koji koristi određena prava iz ove odluke koju je donijela hrvatska Vlada a isto tako u nalazu državne revizije, u nalazu unutarnje kontrole, isto tako i proračunskog nadzora može se vidjeti ako je netko prekršio tu odluku ili koristio sredstva državnog proračuna za ovo o čemu vi govorite suprotno odluci Vlade. Dakle, odluka postoji, iz vremena kada ste vi bili u Vladi, nije se mijenjala ovih proteklih osam godina. Svako ministarstvo u principu ima svoj pravilnik i tom odlukom je definirano tko može imati poslovno kreditnu karticu. Dakle, ministri i zamjenici ministara, to je bilo po onoj odluci dok ste vi bili na Vladi, a sada su to državni tajnici. Prema tome, u Izvješću o izvršenju proračuna ja ću vam reći na kojoj poziciji to možete vidjeti. Možete vidjeti reprezentaciju, a isto tako vam mogu reći za moje Ministarstvo, da u proteklom mandatu kreditnu karticu sam koristio ja kao ministar i državni tajnik, a u ovom razdoblju će koristiti, s obzirom da imamo nove državne tajnike za europske fondove, dakle, i oni će pravo sukladno ovoj odluci dobiti kreditnu karticu. Također, mogu vam reći koliko sam kao ministar prošle godine potrošio na kreditnu karticu isključivo plaćajući troškove smještaja na službenim putovanjima i to pretežno vani, 47 tisuća 295 kuna i 53 lipe. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin zastupnik Dragutin Lesar, izvolite. nisam znao da poslovne kreditne kartice služe za reprezentaciju. Nisam to znao. Ja sam mislio da za neke druge svrhe služe. Ali da bi tu dilemu raščistili, gospodine ministre ja ću zamoliti vas pisani odgovor u kojem ćete mi dati popis svih korisnika

Poštovani gospodine, predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, kolegice i kolege. Imam pitanje za predsjednika Hrvatske vlade. Naime proglašenjem neovisnosti Kosova Hrvatska se ničim izazvana našla u određenim političkim problemima. S jedne strane je Hrvatska izvrgnuta uvredama najviših čelnika države Srbije kao i prijetnjama najmoćnijih ljudi iz iste države. Međutim s druge strane isto imamo situaciju barem iščitavajući danas u medijima pa na nekim čak i naslovnici iako ne treba uvijek medijima sve vjerovati, i naslovnice prema kojima neki od čelnika vladajuće koalicije naglašavaju da bi prerano ma šta to značilo priznavanje neovisnosti Kosova od strane Hrvatske države moglo destabilizirati hrvatsku Vladu. Ne moram podsjećati sve nas da su i hrvatski narod i albanski narod Kosova bili izvrgnuti velikosrpskoj agresiji. Da je albanska manjina u Hrvatskoj dala veliki doprinos obrani i stvaranju Hrvatske države i da je neovisnost Kosova i strateška politika i Sjedinjenih Američkih Država i najvažnijih članica Europske unije. Postavljam pitanje gospodine predsjedniče hrvatske Vlade kako će Vlada reagirati na uvrede i prijetnje koje dolaze iz Srbije, dakle od Tadića i od Nikolića s jedne strane i vezano za ovo drugo odnose, ne probleme odnose unutar hrvatske Vlade. Postoje li u hrvatskoj Vladi konsenzus oko tajminga priznavanja neovisnosti Kosova. Hvala lijepo. Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine zastupniče iskoristit ću prigodu pa odgovoriti i zastupniku Kajinu jer je pitanje isto. Prije svega mi prihvaćamo činjenično stanje, a činjenično stanje je takvo da je Kosovska Skupština izglasovala Deklaraciju o nezavisnosti. Hrvatska je zemlja koja je pobijedila u Domovinskom ratu i ni prema kome nemamo kompleksa. U tom smo ratu koji nismo htjeli, koji je bio nametnut pobijedili. I ukoliko bi opet netko pokušao nešto slično Hrvatska bi opet pobijedila u tom ratu. Međutim smatram potrebnim i korisnim da Hrvatska ne reagira na svaku provokaciju. I to je mudrost politike, i to je ono što jednu politiku čini državotvornom i odgovornom i korisnom. A šta nas briga što Nikolić govori? Nikolić ima i njegova Radikalna stranka, imaju program velike Srbije na svojim Internet stranicama, u svom službeno političkom programu. On se doduše bio odrekao tog programa stanovito vrijeme u vrijeme izborne kampanje za predsjednika države ali se vrlo brzo vratio nazad i stavio Šešeljevu … /Govornik se ne razumije./ … Dakle mi želimo dobre odnose i dobrosusjedske odnose sa Srbijom. Želimo da se riješe sve, svi, svi problemi koji su ostali nakon rata u međusobnim odnosima ali prije svega želimo riješiti humanitarnu situaciju a to je pitanje zatočenih i nestalih osoba kojih još uvijek imamo oko 1100. I tu očekujemo da nam Republika Srbija i svi njezini dužnosnici pa i Srbi u Hrvatskoj kažu istinu o tome gdje su još ako znaju, gdje su ti ljudi ili gdje su pokopani. Jednako tako očekujemo da Republika Srbija slijedi proklamirani svoj europski put i u tome će joj Hrvatska pomoći, a to uključuje i poštovanje i manjina. I ja pozdravljam činjenicu i želim ovdje vrlo jasno reći da je i moja Vlada u proteklom sazivu uz potporu Hrvatskog sabora jer nisam vidio da je netko bio protiv toga, a i srbijanska Vlada u proteklom mandatu pod predsjedanjem premijera Koštunice da smo potpisali nekoliko iznimno važnih bilateralnih sporazuma. Prije svega sporazum o zaštiti nacionalnih manjina, Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji. Isto tako pozdravljam činjenicu, i sad dolazim na onaj drugi dio pitanja, da su predstavnici Srpske demokratske samostalne stranke već po drugi, u drugom mandatu u koalicijskom odnosu sa Hrvatskom demokratskom zajednicom. Da smo potpisali jedan sporazum koji precizno regulira status Srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj ali jednako tako i to ću reći u javnosti za one koji nisu pročitali iako je to javni dokument, da se zauzimamo oboje i HDZ i SDSS i za status Hrvata u Srbiji. Da tražimo primjerice da se u sljedećem popisu pučanstva u Srbiji isključi ona umjetno stvorena podjela hrvatskog korpusa na Bunjevce i Šokce, Hrvate Bunjevce i Šokce. Jer to imamo u popisu pučanstva. Znači tražimo i tu zahvaljujem na potpori i kolegama zastupnicima iz Srpske demokratske samostalne stranke. Da tražimo također da Hrvati u Srbiji imaju pravo na svoga zastupnika ili više zastupnika na svojoj listi. Ušao je zastupnik Kuntić na listi Tadićeve stranke. I to je dobro. Pozdravljamo to. To je napredak. Ali mislimo da se može učiniti još više. Dakle suradnja u Hrvatskoj sa svim manjinama, a to zahvaljujem kad sam spomenuo srpsku manjinu zahvaljujem i ostalim predstavnicima svih nacionalnih manjina koji podržavaju ovakav program Vlade. Sigurno da koristi sveukupnoj situaciji ovdje. Prema tome Srbija se nalazi u teškom, teškoj situaciji. I nije na nama da i još više otežavamo situaciju. Nego da jednom umjerenom, odmjerenom politikom olakšamo svima situaciju. I da Hrvatska kao buduća članica prati, i to nam je i zadaća jer postoji obveza unutar Europske unije, ne zadaća nego obveza svih zemalja članica da se slijedi jedinstvena ili zajednička vanjska sigurnosna i obrambena politika. I u tom smislu ja shvaćam izjave predsjednika Srbije Tadića u Vijeću sigurnosti kao jednu reakciju na naše stajalište da ćemo biti dio zemalja, većine zemalja članica Europske unije jer neke zemlje kao što smo čuli neće priznati Kosovo. Hrvatska će to učiniti kad za to dođe vrijeme i kad to učini ova velika većina ili zajedno s njima zemalja članica Europske unije. Razumijem osjetljivost situacije ali naša odluka je takva. To je odluka hrvatske Vlade. I da odgovorim ujedno, nećete mi zamjeriti, gospodinu Kajinu smatram da nema ni jednog političkog problema ili teme koja se ne bi trebala raspraviti u Hrvatskom saboru. Međutim, postoji isto tako postoje ustavne ovlasti Vlade, Sabora itd. Kad je riječ o međunarodnom priznanju to je u ovlastima Vlade i ja smatram potrebnim naglasiti da nije nužna rasprava. I ja i Klub HDZ-a će biti protiv rasprave u Hrvatskom saboru. **Bebić, Gospodin premijer je malo duže elaborirao nego što to naš Poslovnik, ali zbog ozbiljnosti i odgovora dvojici zastupnika ja mislim da je bilo potrebno omogućiti to. Gospodin zastupnik Anto Đapić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Budući ste spomenuli i humanitarnu brigu o nesretnim hrvatskim braniteljima podsjećam da nismo dobili za prošlu godinu, nije bilo izvješća o tom problemu posljednjih šest mjeseci. Ali ćemo vjerujemo dobiti na ovome. Ali moram konstatirati da uvažavajući vaš odgovor da ipak nisam dobio ni ja ni javnost konkretan odgovor, a to je postoji li unutar vladajuće koalicije konsenzus oko timinga priznavanja neovisnosti kosova. Hvala lijepa.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, poštovani članovi hrvatske Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Pitanje upućujem ministru zdravstva i socijalne skrbi gospodinu Darku Milinoviću. Poštovani gospodine ministre, poznato je da su preventiva i rano otkrivanje bolesti izuzetno važni za očuvanje zdravlja građana. S tim u vezi moje pitanje je slijedeće: Da li se nastavlja sa provedbom programa ranog otkrivanja raka dojke i raka debelog crijeva, kakav je odaziv građana, koji su dosadašnji rezultati i da li se planiraju pokretanje drugih programa prevencija. Hvala. Ministar zdravstva i socijalne skrbi gospodin Darko Milinović. pitanju i kao što znate da je Vlada Republike Hrvatske donesla dokument o Nacionalnoj strategiji zdravstvenog sustava do 2011. godine i u to su ukalkulirani naravno i screening testovi za rano otkivanje raka dojke, raka debelog crijeva. Krajem ove godine, ja ću ovih dana formirati radnu skupinu koja će predložiti program za rano otkrivanje karcinoma cerviksa iliti ušća maternice, a iduće godine ćemo pripremiti program za rano otkrivanje karcinoma prostate. Dakle, svake godine idemo sa jednim screening testom za rano otkivanje karcinoma pojedinih lokaliteta. Što se tiče screeninga za rano otkrivanje karcinoma dojke do sada je pozvano negdje i imamo dobar reći ću odaziv s obzirom da je početak tog screeninga bio 2006. godine i da je postojalo nekakvih tehničkih problema. Ali sada je taj odaziv na razini između oko 53, 55%. Moram reći da smo tijekom ove, odnosno prošle godine otjerali 550 novootkrivenih slučajeva karcinoma dojke i da imamo negdje oko 1500 sumnjivih ili suspektnih nalaza. Što se tiče karcinoma debelog crijeva tu imamo nešto slabiji odaziv što smo počeli sa trideset Ali do sada je odaziv negdje oko 20% i tu je postojalo nekakvih tehničkih problema koje smo u hodu rješavali i imamo nekoliko slučajeva ranog otkrivanja karcinoma debelog crijeva. Kao što sam rekao iduće godine idemo sa ranim otkrivanjem, screening testom za rano otkrivanje karcinoma cerviksa i 2009. godine prostate. Ali ono što želim i iskoristiti i ovu situaciju i pozvati zapravo ovaj Sabor da dodatno senzibiliziramo hrvatske građane na odaziv, pozive za rano otkrivanje raka pogotovo evo ovaj koji je u tijeku dakle dojke i debelog crijeva. Jer reći ću jednu svoju presiju prije godinu dana kada sam došao u jedan grad susreo sam dvije djevojčice od 15 godina, pa sam s njima malo popričao i kad sam krenuo čuo sam veli jedna sretna sam idem kući, došla mi je mama, odazvala se na nekakvi poziv, bila dva dana u bolnici i idem kući sretna što je došla iz bolnice. Radi se o jednoj ženi koja se odazvala na poziv za mamografiju. Druga je rekla idem i ja s tom jer moja mama nije više s menom. Jer pretpostavio sam o čemu se radi. Vratio sam se, porazgovarao malo s njima pa ta druga mama nije se odazvala ne na ovaj poziv, već nije išla redovito na kontrole za rano otkrivanje karcinoma dojke. Pa zato želim senzibilizirati hrvatsku javnost da razgovara po svojim gradovima, općinama, županijama i apelira svim ženama da se jave, da se odazovu na ovaj poziv jer uistinu odazivanje na ovaj poziv ne znači naravno samo i zdravlje pojedinca već i stanje naše djece, stanje Hrvatske u cjelini, stanje zdravstvene prosvjećenosti u cjelini. Dakle, što se tiče sredstava uloženih u ove programe ja znam kolika su. Mislim da je bespredmetno govoriti jer jedan život u Hrvatskoj spašen, a otkriven rani stupanj karcinoma na ovaj način prelazi sva sredstva koje Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi ulaže u ove screening testove. gospodine ministre na odgovoru. Zadovoljna sam odgovorom. Iskreno vjerujem da će vaš odgovor, a i poziv potaknuti građane da se odazovu na programe prevencije. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Na redu je gospodin zastupnik Marin Jurjević. Izvolite. **Jurjević, Marin (SDP)** Poštovani gospodine predsjedniče, pitanje za premijera Sanadera. To je jedna vama omiljena tema. Evo već godinu dana u splitskom škveru nije formirana uprava. Ovih dana se to tek pokušava. Ali kažem prošlo je godinu dana da je samo jedan čovjek obnašao u stvari funkciju uprave. Već dvije godine, ne znam da li vam je to poznato, ali već dvije godine splitski škver nije ugovorio niti jedan brod. Znadete li možda da su u zadnjih godinu dana održane svega dvije sjednice Nadzornog odbora na čelu kojeg je još uvijek formalno ministar Vukelić od čega je jedna bila telefonska šta je u modi velikoj u Hrvatskoj, a druga je bila u Zagrebu. Ne znam zašto se ne bi u Splitu recimo održala iako je “škver“ u Splitu. Znadete li da je sva četiri broda brodovlasnik Wesels iz one afere Brodosplit kojeg je platio po 50 milijuna kuna “splitskom škveru“ prodao u međuvremenu po 65 milijuna dolara po brodu i to “Marin west“-u. To je ona kompanija koja je dala bolju ponudu bila nadzornom odboru. I kad ste već tu da vas pitam. hoćete li zamoliti gospodina Vukelića ili mu narediti da se odazove sudu u Splitu i da dođe svjedočiti jer dva puta je već to odbio, nije došao, u aferi, odnosno u procesu koji se na sudu vodi o aferi "Brodosplit" ili ćete čekati da sud naloži policiji, ministru Rončeviću da privede gospodina Vukelića da kao svi drugi građani Hrvatske obavi svoju dužnost i dođe svjedočiti u tom veoma važnom procesu. Hvala vam. Premijer, gospodin Ivo Sanader. Izvolite. **Sanader, Ivo (HDZ)** Drago mi je gospodine zastupniče da i ovaj mandat počinjemo nas dvojica sa temom "Brodosplita". To je važna tema, jer brodogradnja je jedna važna industrijska grana u Hrvatskoj i mi ćemo nastojati uz vašu pomoć i tu zaista očekujem iskrenu pomoć, nastojati ćemo restrukturirati brodogradnju u skladu sa europskom praksom ali na način da ona preživi, da bude kompetitivna i da bude uspješna. I u tom smislu zaista očekujem ne samo kritički raspoložene tonove od vaše strane nego očekujem i dobre prijedloge. Mi smo ovih dana donijeli odluku na Vladi da upravu kompletiramo sa još dva člana. Nadzorni odbor će također djelomice biti promijenjen, ali mogu reći da je jedan od razloga što je do sada bio u zadnjih nekoliko mjeseci jedan član uprave, bila je činjenica da je taj član uprave obnašao dužnost predsjednika upravu i tu dužnost obnaša iznimno dobro. Jedan od dokaza da je to tako je i činjenica da npr. vi na zadnjoj sjednici Hrvatskoga sabora niste ništa govorili protiv tog čovjeka, ne govorite ni danas, znači dobro je obnašao svoju dužnost predsjednika uprave, a da nas vi upozorili da možda loše obnaša možda bismo i promijenili odluku. Dakle ja očekujem da ćemo u ovom mandatu dobro surađivati, da ćemo naš splitski škver kao i druge škverove "3. maj", "Uljanik", "Kraljevica", "Viktor Lenac" nam je posebno na srcu. To moram reći, "Viktor Lenac" nam je posebno na srcu i bilo bi dobro da ne ispadne, ja ću sada malo brinuti o vama, da ne ispadne da vi samo brinete o splitskom škveru, postavite neka pitanja i o "Viktoru Lencu" pa da zajednički hrvatsku brodogradnju dignemo da bude uspješna i da bude konkurentna u svijetu. Marin (SDP)** Premijeru vi niste primijetili da vam ja pomažem već godinu dana postavljajući ova pitanja. Ja vam pomažem jer vas upućujem na ono što su svi vidjeli osim vas i što je vidjelo Državno odvjetništvo i što je sad, dajte recite i što je na kraju sada se procesuira tamo pa će se vidjeti šta je, ali zamolite gospodina Vukelića da ode doli. A što se tiče sposobnosti gospodina kojeg predlažete da i dalje vodi upravu škvera. U dvije godine ponavljam, ni jedan brod nije ugovoren, godinu dana je sam predstavljao upravu, to nije u skladu sa statutom škvera … … /Upadica se ne čuje./ … Dobro, dobro. To ćete mi odgovoriti drugom prilikom. Dakle sada predlažete da isti čovjek nastavlja voditi tu upravu proširenu sa još dvoje, ali zaista je pitanje zašto u vrijeme kada su bili najpovoljniji uvjeti nije se desilo da se ugovori niti jedan brod. A ja ću vam nastaviti pomagati, nastaviti ću vam pomagati vrlo rado, ali dajte pomozite i vi nama, a i pokušajte nešto uraditi da pravosuđe profunkcionira makar tako da ljudi koji dobiju onaj poziv eto se odazovu

Ovako, glavni tajnik HDZ-a, gospodin Jarnjak, on je dobio zadatak da pod svaku cijenu, … … /Upadica se ne čuje./ … Drago mi je. Da pod svaku cijenu sruši legalnu izabranu vlast voljom građana u Sinju koju naravno predvodi SDP. da je sa pojedincima, zapravo da je pojedincima i stranaka koje su u koaliciji sa SDP-om u toj lokalnoj sredini, da obeća financijsku potporu Vlade u realizaciji programa za tu lokalnu zajednicu. Radi se o političkoj korupciji, odnosno kupovanju vijećnika što nije strano za HDZ. Pitam gospodina premijera, da li će gospodin Jarnjak snositi odgovornost za to što se dogodilo?

Znate mi već u Hrvatskoj imamo demokraciju od 90-te i ja mislim da smo dosegli visok stupanj demokracije, to potvrđuje i činjenica da su se u Hrvatskoj vlasti mijenjale, jer to je uvijek najbolji dokaz da je jedno društvo doseglo visoku demokratsku razinu pa su se tako vlasti mijenjale i u Sinju i u Hrvatskoj i u drugim gradovima i to je dobro. To je dobro za demokraciju da se vlasti mijenjaju. U naravi svake političke stranke je da pokuša osvojiti vlast i da pokuša provesti u život program na temelju kojeg je dobila izbore. To je i u naravi i HDZ-a i pretpostavljam SDP-a, a vidjevši kako ste se grčevito borili nakon poraza na izborima da formirate Vladu pa niste uspjeli, znači i u vašoj je naravi to i u naravi HNS-a i HSS-a i HSLS-a a mislim čak i HSP-a i ostalih stranaka u Hrvatskoj. Prema tome sve što je demokratski branjivo i što je u suglasju sa demokratskim standardima Europe kojoj težimo, Europske unije jest dobro. Ukoliko ima nekih drugih načina onda vas ja molim, postoji za to put kojim ćete taj drugi način koji nije dopustiv, kojim ćete pokušati prokazati i vjerojatno će se onda i sankcionirati. Ali optužbe na račun glavnog tajnika ja odbacujem, a glavni tajnik mi upravo kaže da ima i on neke i indicije, a vjerojatno i nešto više od indicija kako se SDP ponašao u gradu Sinju, također da citiram vas sa kupovinom vijećnika. Ali ja to odbacujem i jedno i drugo, ne zanima me to. Mislim da je i to se događalo i u Saboru pa se može događati i na nižim razinama. Ako neki vijećnik ili neki zastupnik promijeni boje tijekom mandata, to nije u redu, ali je dopustivo i demokratskom smislu nije ništa što bi bilo zazorno jer se događa i u drugim zemljama Europske unije. Prema tome, da skratim. Mi ćemo učiniti sve, sada govorim, doveli ste me u priliku da govorim kao predsjednik HDZ-a jer ste me pitali o glavnom tajniku, a ne o potpredsjedniku Sabora jer gospodin Jarnjak je ovdje potpredsjednik Sabora, ovdje nije glavni tajnik Hrvatskoj demokratskoj zajednici, nego potpredsjednik Sabora, pa bi bilo dobro da ste i tu njegovu dužnost spomenuli. Ukoliko me pitate kao predsjednika HDZ-a, da učinit ćemo sve u okviru demokratskih uzusa da osvojimo vlast u Sinju na idućim izborima. Hvala lijepo. Niste me razumjeli. Moje pitanje glasi, hoće li glavni tajnik snositi odgovornost što nije uspio u nakani srušiti vlast. Hvala lijepo. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Milivoj Škvorc. Izvolite! **Škvorc, Milivoj (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče Vlade, članovi Vlade, kolegice i kolege zastupnici! Dozvolite mi da na početku izrazim svoje veliko zadovoljstvo i ponos što imam kao novi zastupnik prvi puta priliku govoriti u ovom Visokom domu. Moje pitanje upućujem Ministru unutarnjih poslova gospodinu Berislavu Rončeviću. Korupcija je jedna od krucijalnih problema svakog društva, a posebno društva u tranziciji. Ovih dana javljaju mi se brojni građani koji pozdravljaju posljednje akcije institucija Republike Hrvatske u borbi protiv korupcije. Isto tako kontaktirale su me i brojne udruge branitelja iz Domovinskog rata kao i mnogobrojni liječnici koji pozdravljaju aktivnosti policije, državnog odvjetništva i drugih institucija u suzbijanju korupcije. Poštovani gospodine ministre! Možete li nam iznijeti više detalja o posljednjim antikorupcijskim akcijama o kojima smo ovih dana čitali u medijima? Mislim konkretno na akcije "Dijagnoza I" i "Dijagnoza II", te što policija planira poduzeti ubuduće u svezi suzbijanja korupcije? Hvala. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani zastupniče! Prije svega ja vam se zahvaljujem na vašim pohvalama na račun ne samo hrvatske policije nego i drugih institucija, posebno tu mislim na Državno Državno odvjetništvo Republike Hrvatske vezanih za posljednje aktivnosti koje su provedene u smislu sprječavanja korupcije organiziranog kriminaliteta. Više o tim detaljima mogli ste čuti i sa zajedničke tiskovne konferencije Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i ravnateljstva policije. Budući da su osobe koje su, više osoba koje su osumnjičene za počinjenje više kaznenih djela privedene istražnim sucima u Županijskim sudovima u Splitu i Osijeku, ja kao ministar unutarnjih poslova ne mogu govoriti o detaljima ovih aktivnosti. Ali mogu vam reći i odgovoriti na vaše pitanje da Vlada Republike Hrvatske, a ja ću reći u Ministarstvu unutarnjih poslova koje sam ja na čelu će raditi na provođenju Vladinih programa. A podsjećam vas da je to Nacionalni program za suzbijanje korupcije 2006.-2008. godine, Nacionalni plan za borbu protiv organiziranog kriminaliteta 2007.-208. godina, Nacionalni program suzbijanja trgovine ljudima, Akcijski plan zlouporabe opojnih droga u cilju daljnjeg sprječavanja korupcije organiziranog kriminaliteta, te da ćemo jačajući kapacitete hrvatske policije u tom smislu napraviti i određene preinake u unutarnjem ustrojstva Ministarstva unutarnjih poslova hrvatske policije. Zahvaljujem na vašoj potpori, zahvaljujem na potpori udrugama proisteklim iz Domovinskog rata i liječnika i najavljujem i daljnje aktivnosti u smislu provođenja ovih Vladinih strateških odluka. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem gospodinu ministru. Želim vam puno uspjeha u suzbijanju korupcije. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala vam lijepa. Na redu je gospodin zastupnik Ivan Čehok. Izvolite! Hvala gospodine predsjedniče, članovi Vlade. Postavljam pitanje gospodinu magistru Pankretiću, a mogao bih jednako tako i gospodinu Čobankoviću jer sam s time počeo već Hvala Bogu nije ljudska nego je svinjska. Međutim, ima izravne posljedice na ljudske sudbine. deset tisuća malih seoskih gospodarstava svinjogojaca je oštećeno. To su ljudi koji jedva sklapaju kraj s krajem zbog toga što ne mogu prodavati svoje odojke i svinje na tom cijelom području zahvaćenom svinjskom kugom. Zapravo je dovedeno u pitanje uopće njihova egzistencija i mogućnost da se prehrane sebe i svoje obitelji. Ja znam i u razgovoru smo i s gospodinom Pankretićem smo dogovorili da će Vlada pomoći. Međutim nažalost, te otkupne cijene su iznimno niske. Osam kuna čini mi se za tovljenike, deset kuna za odojke, pri čemu će mesna industrija dati samo četiri kune, je Ja vas molim da evo, ovo bude posljednji put i da nas sve pouči pameti da nađemo nekakav zajednički izlaz iz svega jer očito je da će profitirati mesna industrija. Najmanje će dobiti seoski proizvođači svinjogojci. A zapravo će sve to dovesti opet do novoga uvoza i do manje proizvodnje hrane u Republici Hrvatskoj, pa vas pitam je li moguće konačno napraviti taj interventno klanje organizaciji države, da sve ne prepustimo tržištu? Jer ja sam uvjeren kada bismo preko sindikata ponudili, kad bi država mogla se brinuti i poklati sve te odojke, kad bismo to ponudili preko sindikata diljem Hrvatske da bi svatko od nas više platio deset kuna kada zna da ima, da je to domaća proizvodnja, da su to doma uzgojeni odojci. Ja mislim da je stvarno došlo vrijeme da počnemo štitit domaću proizvodnju. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Odgovor gospodin Božidar Pankretić, ministar poljoprivrede. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, uvaženi gospodine zastupniče. Dakako da smo u potpunosti svjesni problema koje izaziva pojava klasične svinjske kuge. Kao što vam je poznato poduzimaju se sve propisane mjere. Nažalost, u tim propisanim mjerama dolazi do poteškoća o kojima i vi govorite. Ministarstvo je vrlo aktivno uključeno u rješavanju tog problema. Evo, mi smo i jučer na ovom području o kojemu vi govorite, u Varaždinskoj županiji otkupili zajedno sa mesnom industrijom "Vajda" petsto tovljenika, stavili ih u tov. Već danas su tamo također mesne industrije koje otkupljuju i pokušavaju riješiti problem u suradnji sa svinjogojskim udrugama, sa ljudima koji su tamo na terenu. Dakako da se slažem sa vama i na tome također vrlo ubrzano radimo da je potrebne intervencijska potpora. Ta intervencijska potpora doći će vrlo brzo kao prijedlog na Vladu Republike Hrvatske gdje želimo ovog trenutka najdirektnije zaštiti naše poljoprivredne proizvođače, u ovom slučaju svinjogojce, ali ići ćemo i usporedno i sa mjerom prema tovljačima junadi. da smo svjesni da je nemoguće nadoknaditi kompletan gubitak koji se ovoga trenutka nažalost događao u ovoj proizvodnji. Nažalost, povećanje cijena hrane a svi znamo da je kukuruz gotovo se udvostručio što se tiče cijene nemoguće je nadoknaditi u ovom dijelu ali mi u ministarstvu predložit ćemo Vladi prema našim mogućnostima koje imamo u proračunu da se taj gubitak što više smanji i da dođemo do barem neke pozitivne nule. Mislim da ćemo i sa ovim otkupom i sa tom interventnom potporom koja će ići kvartalno, znači za cjelokupno ovo razdoblje ali na način da ide direktno proizvođačima, ne da ide mesnim industrija i to želim jasno naglasiti. Evidentirat ćemo preko stočarskog centra svakoga proizvođača, vidjeti koliko možemo ovoga trenutka tog jednokratnom interventnom potporom ga pomoć. Jer, što je cilj? Cilj je da sada ovoga trenutka ne izgubimo te naše poljoprivredne proizvođače svinjogojce jer smo svjesni da će nam oni zasigurno trebati i to vrlo brzo. Poučeni primjerom primjerice doline Neretve gdje smo imali prije godinu dana veliku proizvodnju kupusa da bi nažalost ove godine nije ga bilo zbog toga što su ga morali prošle godine zaoravati a cijena je otišla u nebo, da nam se ne bi dogodila slična situacija. Ili sa svinjama, ili sa junadi moramo u svakom slučaju napraviti određene korake i to ćemo učiniti, već će vjerujem to biti slijedeći tjedan na Vladi a ove konkretne mjere radimo već i danas. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Ja bih doista molio da to ide idući tjedan na Vladu i da ne obeshrabrimo te ljude koji stvarno jedva sklapaju kraj s krajem. I dozvolite da samo iskoristim priliku da zahvalim gospodinu Polančecu i Vladi na pomoći Varteksu u ime radnika Varteksa. Hvala. Hvala lijepo. Na redu je gospođa zastupnica Brankica Crljenko. Izvolite. **Crljenko, Brankica (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Pitanje upućujem ministru zdravstva i socijalne skrbi doktoru Darku Milinoviću. Poštovani gospodine ministre, u nekoliko navrata a posljednji put proteklog tjedna urušio se strop na jednom od odjela Opće bolnice u Šibeniku, točnije na ženskom dijelu Odjela kirurgije. Podsjećam vas da je 2007. godine za investicije u zdravstvenom sustavu izdvojeno svega 300 milijuna kuna odnosno samo 2,4% ukupnog zdravstvenog proračuna. Istodobno 18 od 22 županijske bolnice poslovalo je s gubitkom od preko 150 milijuna kuna mjesečno. Ukupna dugovanja samo šibenske bolnice prelaze 200 milijuna kuna. Poštovani gospodine ministre, što Vlada namjerava učiniti odnosno resorno ministarstvo kojem ste na čelu po pitanju dugova i sanacije županijskih bolnica, pa tako i šibenske? Hoćete li povećati limit bolnicama kako bi mogle poslovati bez gubitaka ili rješenje problema vidite u kupovini magnetske rezonance za svaku županijsku bolnicu kako stoji u vašem koalicijskom sporazumu? Zahvaljujem. Darko (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče. Poštovana zastupnice, ja sam u nekoliko navrata rekao da ću pokušati zdravstveni sustav koliko je god to moguće izdignuti iz usko stranačkih interesa i učinilo nas dvoje taj prvi korak, veže nas IX. izborna jedinica koliko znam. Izborni rezultati su nešto drugo, ali vežu nas i problemi šibenske bolnice. Ja sam rekao u nekoliko navrata da ću posjetiti šibensku bolnicu, pa su me i neki novinari pitali kad će to biti. Bit će to onog trenutka kada budemo imali jasnu viziju problema šibenske bolnice, ali ne samo šibenske bolnice već svih bolnica na području IX. izborne jedinice. A budući da sam ja ministar dakle moram skrbiti za bolnice sve županijske i državne bolnice na nivou Republike Hrvatske. Dakako da je moje ministarstvo sukladno novom proračunu koji ćemo donesti i planirano podizanje limita pojedinih bolnica pa tako i šibenskoj bolnici. međutim, nije samo problem šibenske bolnice. Da je ona sama po sebi jedan problem i ovaj ministar zdravstva i Vlada Republike Hrvatske dakako da bi to vrlo brzo riješili. Mi smo u prijedlogu ili u pripremi jedne cjelovite reforme zdravstvenog sustava koji će moje ministarstvo i Vlada Republike Hrvatske provoditi tijekom ove četiri godine i u tom kontekstu još jednom koristim ovu priliku da zajedno napravimo nešto ne samo za zdravstvo, kroz zdravstvo, da zajednički nešto napravimo i za Republiku Hrvatsku. Dakle, ima nekoliko prijedloga rješavanja problema šibenske bolnice. Je li to krpanje kada se pojavi svaki drugi, treći ili ili četvrti mjesec urušavanje stropa, mislim da nije i sa razgovorima sa saborskim zastupnicima iz IX. izborne jedinice ili iz grada Šibenika i Šibensko-kninske županije imamo nekoliko mogućnosti i nekoliko za rješavanje ukupne problematike šibenske bolnice, pa dok ne definiramo na koji način ćemo to rješavati ne bih htio sada kalkulirati na koji način ćemo dok se potpuno odnosno definitivno ne dogovorimo. Dakle, pozivam vas da zajedno sa mnom kao ministrom zdravstva pokažemo primjer, izdignemo zdravstvo iz usko političkih interesa i rješavamo zajedno probleme. Ja ću dakako prihvatiti sve vaše sugestije. I oprostite, ako imam sekundu, još nije mi vrijeme isteklo. Što se tiče magnetske rezonance, da, bilo bi dobro da sva županijska sjedišta imaju magnetsku rezonancu jer i na taj bi način smanjili liste u velikim gradovima. Premijer često puta kaže nije Hrvatska jaka koliko je jak Zagreb, Osijek, Rijeka i Split a ja kažem nije zdravstvo jako koliko je jak Zagreb, Osijek, Split ili Rijeka već koliko je jako zdravstvo upravo Šibenik, Gospić, Vukovar i ostale bolnice. **Crljenko, Brankica (SDP)** Poštovani gospodine ministre. Nisam zadovoljna vašim odgovorom. Resor kojem ste na čelu u ozbiljnim je problemima. Ali čini se da Vlada nema ni kratkoročna a kamoli dugoročna rješenja za poboljšanje stanja. Zdravlje je ključni faktor kvalitete života svakog pojedinca pa ulaganje u zdravlje i zdravstveni sustav trebaju biti daleko važniji od kadrovskih pitanja kao što je primjerice protuzakonito produženje mandata Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Nitko u Hrvatskoj ne može misliti da može ostvarivati profit a da ga se ne tiče situacija u društvu u kojem ostvaruje taj profit. U težim vremenima dio tog profita trebaju vratiti kako bi građanima olakšali život. Rekli ste na sjednici Vlade u četvrtak 14. ovog mjeseca. Jedna naša ministrica u prošlom je mandatu višestruko uvećala svoje bogatstvo. Kupila je naime dionice tvrtke IGH za nekoliko stotina tisuća kuna, a sada te dionice vrijede milijune. To samo po sebi ne bi bila, bilo ništa sporno. Ljudi kupuju dionice, prodaju dionice, vrijednost dionica raste ili pada, Bože moj, već prema zakonima tržišta. Ne bi u tome bilo ništa sporno da država sama nije obilato pomogla da vrijednost tih dionica naraste. IGH je naime poslove sklapala uglavnom s državom, u tim je poslovima dobro zarađivala pa je i vrijednost dionica logično enormno rasla u četiri godine vašega bivšega mandata. Vrijednost tih dionica je povećana preko 20 puta. Ne 20%, 20 puta. Što je donijelo ministrici konstantno povećanje njezine imovine s te osnove i to po 350 tisuća kuna mjesečno. Iz mjeseca u mjesec u sve četiri godine mandata. Ja vas sada pitam, je li to primjer socijalne osjetljivosti na koji vi pozivate na sjednicama Vlade? Hoćete li i u ovom mandatu liti krokodilske suze zbog teškog položaja običnih ljudi i osnivati povjerenstva a istovremeno davati poslove onim tvrtkama u kojima su vaši ministri interesno povezani? Hvala. Izvolite, premijer gospodin Ivo Sanader. Izvolite. **Sanader, Ivo (HDZ)** Gospodine predsjedniče, gospodine zastupniče, vi ste postavili nekoliko pitanja, pokušati ću na sva odgovoriti. Prvo, pretpostavljam, budući da ste krenuli mojim citatom sa sjednice Vlade, pretpostavljam da se vi slažete sa tim citatom i sa takvim stajalištem. Po vašem kimanju glave, vidim da se slažete i to mi je drago, jer zaista smatram kada je jedna zemlja u teškoj situaciju da oni koji ostvaruju veliki profit, a ja sam to mislio na velike kompanije, uključujući i banke. Primjerice hrvatske banke, i ovo nije nikakav argument protiv banaka, nego za njih, to znači da su dobro poslovale, ali to trebamo znati, ostvarile su profit u prošloj godini od 5 milijardi i 300 milijuna kuna prije oporezivanja, kada odbijemo oporezivanje biti kojih 600, 700 milijuna manje, znači još uvijek preko 4,5 milijarde kuna dobit su ostvarile banke u Hrvatskoj. I to mi moramo znati. Ja znam da se sada može to tumačiti je li, sada banke treba, moraju ostvarivati profit kao i svaka druga gospodarska jedinica, svaki drugi subjekt. E sada, to što ste vi kazali, kada je riječ o IGH, daj Bože, i to je moje stajalište da svaka hrvatska kompanija u idućem mandatnom razdoblju, bez obzira koja vlast bila, pa i onom prekidućem, itd., ostvari profit i povećava dobitak, i povećava svoju vrijednost pa i povećava vrijednost dionica. I nema nikakvog razloga da sumnjate, ja vas u to uvjeravam i iza ove tvrdnje stojim s punom odgovornošću, nema nikakvog razloga da sumnjate da je netko dioničar, mali dioničar ispod ne znam ne znam koliko sada, da ne citiram jer ste to pitanje, bilo bi puno korektnije da ste ga postavili samoj ministrici, ona bi puno bolje znala o tome odgovoriti kada je riječ o njezinim dionicama. Ali ću vas podsjetiti na nešto zašto ste vi glasovali u vašem mandatu kada ste vi vodili Hrvatsku. Vi ste tada glasovali o jednom prijedlogu da se dopusti državnim dužnosnicima da imaju do 20%, ili do 25%, ne sjećam se točno, do 25% udjela u firmama, i da je to moguće. Ako netko ima 1%, ili manje od 1%, kao što to ima ministrica Matulović-Dropulić, onda je to problem, a tih 0 cijelih nešto, ili do 1%, ne znam, neka ona to kaže je ostvarila i kupila puno prije nego je došla u ovom mandatu za ministricu. Prema tome, mi imamo dvije mogućnosti. Da kažemo, i ja izvlačim zaključak iz ovoga što vi kažete, ili kada netko znači netko od državnih dužnosnika u koje se ubrajaju saborski zastupnici ima negdje nekakvu, nekakvu, neki udio, neku dionicu ili bilo šta onda ta firma ne treba uspješno poslovati. Ako je to pristup, za nas za takav pristup nemate. Ako je pristup da se vodi računa o tome da ni na koji način nitko ne utječe na dobivanje poslova, tome zato jer ima, to je pristup koji mi dijelimo. I ja ne vidim nikakvog razloga da vi ministricu dovodite u situaciju o kojoj sam ja govorio o velikim kompanijama, koje zaista moraju znati da u jednom konkretnom društvu ostvaruju profit i da tom konkretnom društvu vrate, odnosno tim građanima na kojima da vrate, ne kroz novac, da im oni vrate novac nego kroz smanjenje cijena. To je bila moja poruka i moj apel. I želim zahvaliti hrvatskim kompanijama koje su prihvatile taj apel, jer su i proizvođači hrane i trgovci smanjili za ulje, mlijeko i i kruh su smanjili cijene. A isto tako smo uspjeli i jučer smo to javno kazali u Vukovaru da smo uspjeli dogovoriti i da se cijene plina i struje, ni za stanovništvo, ni za kompanije do ljeta ne povećavaju. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Ma uvaženi premijeru. Ma nije problem u tome da li ministri imaju dionice ili nemaju dionice. Problem je u tome da li država pomaže takvim firmama u kojima ministri ili drugi dužnosnici imaju dionice. Kažete, kažete daj Bože da sve firme tako dobro posluju kao IGH, ma daj Bože, ali onda bi valjda morali i ministri imati dionice i u svim tim drugim firmama pa bi onda one uspješno poslovale. Treće, 1. travnja stupa na snagu Pravilnik o licenciranju u građevinarstvo, oni će osigurati monopol, za samo nekoliko tvrtki u Hrvatskoj u nadzoru u …/Govornik se ne razumije./… Upravo će IGH biti jedna od tih dvije firme. I ona će moći dobivati najveće poslove, već je i dosada dobivala, nakon stupanja na snagu tog pravilnika, to je pravilnik te Vlade. Na taj način vaša Vlada izravno, direktno, donošenjem pravilnika pomaže nešto što se klasično smatra sukob interesa, na to sam vas upozorio. Europska komisija odgodila je pregovore u poglavlju 23. pravosuđe i temeljna prava uz obrazloženje da Republika Hrvatska ne može se smatrati dovoljno pripremljenom za otvaranje tog poglavlja. S posebnim naglaskom da Hrvatska ima ozbiljan problem sa korupcijom i to onom strukturnom. Da bi se stvari poboljšale složiti ćete se samnom, najvažnija je politička transparentnost a na vlastito u donošenju odluka. Stoga molim vas, odgovorite mi, kojim ste se razlozima rukovodili kod imenovanja javnih bilježnika čiji posao je jedan od najunosniji u Republici Hrvatskoj i kako to da ste ta imenovanja obavili u vrijeme tzv. tehničke Vlade, tj. 20. prosinca 2007. godine ili su pak odluke antidatirane jer su kandidatima poslane tek 17. siječnja 2008. godine? Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospođa ministrica Ana Lovrin, izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Prije svega, istine radi da kažemo pravi termin, pregovori nisu odgođeni u poglavlju 23. u pravosuđe i temeljna ljudska prava, već je u redovitom pregovaračkom procesu kako je to i za druga područja pregovaranja su utvrđena mjerila za otvaranje pregovora. Moram reći da je i u drugim područjima jednako tako dobijaju se mjerila za otvaranje ili za zatvaranje poglavlja. Što se tiče ovoga poglavlja 23. to je i u pregovaračkom procesu i u odnosu na Europsku komisiju sasvim novo područje. Dakle prvi puta se jedno područje zove tako. Stoga je moram reći «screening» završen listopadu 2006. godine. A mi smo čekali ocjenu i mjerila ili ispunjavanje za otvaranje pregovora gotovo godinu dana i mjerila smo dobili u prosincu 2007. godine. Naravno ta tri mjerila mogli smo prema izvješću o napretku Hrvatske za 2007. godine na neki način i očekivati jer smo respektirali i bili svjesni svih nalaza stručnjaka ta tri mjerila jedno mjerilo je i revidirani Nacionalni program borbe protiv korupcije i naravno revidirani Nacionalni program reforme reforme pravosuđa. Jedno od podmjerila je svakako i transparentnost u radu kako javnih službi tako i pravosuđa. Što se tiče vašega pitanja o imenovanju, o imenovanju javnih bilježnika imenovanje je izvršeno potpuno sukladno zakonu. Dakle na 66 slobodnih javnobilježničkih mjesta javilo se otprilike 230 kandidata. Svi oni ispunjavali su formalne uvjete za javnobilježnička mjesta. U proceduri izbora ocjenu o tome za koga smatra obzirom na dosadašnje iskustvo da će najbolje obavljati te poslove donosi i Javnobilježnička komora, ali izbor vrši ministar vrši ministar i nije time vezan. Stoga je procjena Javnobilježničke komore i procjena ministra rađena temeljem životopisa i temeljem poslova koje su do tada obavljali kandidati. Moram reći da sam se ja rukovodila time da pristup javnobilježničkoj službi omogućimo jednom širem krugu ljudi na tragu čega je nedavno i izmijenjen Zakon o javnom bilježništvu pa tako prisjednici, oni, odnosno oni koji su već u krugu te struke ne ostvaruju a priori prednost jer je to bila i intencija zakonodavstva. Stoga su u krug javnih bilježnika ovim izborom ušli i suci i državni odvjetnici i pravnici iz privrede i pravnici iz državne uprave. I to iz razloga što svi oni mogu i hoće kvalitetno obavljati taj posao jer su poslovi javnog bilježnika dijelom prenijeti poslovi državne uprave, dijelom poslovi iz pravosuđa. pravosuđa. Stoga želim još jedanputa reći i ono što je bilo vrlo iskazivano kroz medije. Otprilike kao da je dobi javnobilježnički posao bingo na lutriji. Želim ponoviti i to bi trebala reći Javnobilježnička komora da se radi o jednom izuzetno složenom i odgovornom poslu koji zahtijeva i materijalna ulaganja u taj posao. Prema tome sa dužnom ozbiljnošću se prema njemu treba odnositi. Hvala lijepa. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Nisam zadovoljna vašim odgovorom. Kažete da pregovori nisu odgođeni. Što to znači? Da su počeli? Tko onda pregovara? Gospođo ministrice, 70% javnih bilježnika imenovali ste bez suglasnosti Javnobilježničke komore. Niste obrazložili zbog čega su imenovani bolji od predloženih što ste bili dužni. Niste imenovali niti jednog kandidata koji su dobili javnu nagradu, objavili znanstvene i stručne radove. Niste imenovali one koji su položili javnobilježnički ispit s odličnim, samo jednoga. Od kandidata iz javne uprave niste imenovali one s najvišim radnim ocjenama. Osim jednog jedinog. A sve ste to bili dužni po članku 14. Zakona o javnom bilježništvu. Ali ste zato imenovali svoju pomoćnicu koja je ispit položila dok je još bio u tijeku natječajni postupak. Imenovali ste tajnika saborskog Odbora za unutarnju politiku, člana HDZ-a. Imenovali ste kandidata iz redova vaše super koalicije iz Rijeke koji je znao unaprijed da će biti imenovan pa je dao ostavku na svoje političke funkcije. I to sve činite u vrijeme najavljene oštre borbe protiv korupcije. Pa zar ova imenovanja nisu evidentan primjer političke korupcije? Ili vi i dalje vjerujete da Europa, dozvolite da citiram vašu velevažnu izjavu, nažalost nije prepoznala mjere u pravosuđu. … /Upadica: Hvala./ … S takvim mjerama draga gospođo ne ulazi se u Europu nego u gudure Balkana. **Bebić, Na redu je gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. **Petir, Marijana (HSS)** Uvaženi gospodine predsjedniče, zastupnice i zastupnici, gospodine predsjedniče Vlade, ministrice i ministri. Ja svoje pitanje postavljam ministru turizma gospodinu Damiru Damiru Bajsu. Gospodine ministre Bajs kao što se dobro zna turizam je sam po sebi izvozna grana i omogućuje razmjenu roba i usluga unutar granica Republike Hrvatske. Obzirom da često slušamo o povezivanju zelene i plave njive, a da smo svjedoci da uvoz poljoprivrednih proizvoda posljednjih godina divlja dok naši poljoprivredni proizvođači nemaju te svoje proizvode kome prodati, mene zanima gospodine ministre koju ćete vi strategiju primijeniti sada kad imamo i samostalno Ministarstvo kako bi omogućili povezivanje poljoprivrede i turizma odnosno plasman autohtonih tradicijskih seoskih proizvoda u turizmu, u našim hotelima i ugostiteljskim objektima. Obzirom da dolazim iz Sisačko-Moslavačke županije i središnje Hrvatske posebno me zanima naravno plasman onih proizvoda u čije smo brendiranje i mi kao županija uložili a to je slavonski kulen, banijska kobasica, posavska guska, … /Govornica se ne razumije./ … jabuka, kestenov med i slični proizvodi koji osim što su hrana mogu biti i odlični suveniri. Također obzirom da je Sisačko-Moslavačka županija napravila najveći iskorak u ekološkoj proizvodnji hrane zanima me da li ste planirali u svojoj strategiji otvoriti primjerice dva ili tri hotela u kojima bi se nudili isključivo proizvodi proizvedeni na ekološko prihvatljiv način. Također kao ministar koji dolazi sa kontinenta što posebno pozdravljam vjerujem da ćete uložiti napore u razvoj seoskog turizma koji ima za svrhu i smanjenje depopulacije hrvatskih sela. Obzirom da u mojoj županiji Lonjsko polje kao park prirode i Moslavačka gora kao prvi regionalni park u Hrvatskoj imaju izuzetan potencijal za razvoj turizma zanima me također gospodine ministre koje mjere planirate za razvoj seoskog i kontinentalnog turizma? Hvala. Ministar gospodin Bajs izvolite. **Bajs, Damir (HSS)** Hvala gospodine predsjedniče. Hvala na pitanju uvažena saborska zastupnice. Dakle vi ste potpuno u pravu. Turizam je strateško-gospodarska grana u Hrvatskoj. 22% … /Govornik se ne razumije./ … dohotka se tu stvara. Gotovo 7 milijardi EUR-a. I jasno je da to pruža mogućnost plasmana i roba i usluga naših tvrtki, naših proizvođača. Naznačit ću da se može naravno pružiti i mogućnost plasmana naših usluga koje ne možemo inače izvesti. Naglasio bih naravno i to da je to jasno vidljivo kada se prati promet, promet preko ljeta kada je naša glavna turistička sezona gdje postoji upravo porast kako u financijskom sektoru tako i u plasmanu dijela roba. Međutim, naravno trebamo gledati da ona analiza koja je napravljena i studija pokazuje da postoje jedan dobar trend povećanja domaćih roba i usluga. Međutim, sasvim sigurno ne onoliko koliko bi mi svi zajedno htjeli. Stoga smo mi htijući da omogućimo praktički da naši proizvođači i naši ja bih rekao dionička društva mogu lakše plasirati svoje usluge i robe zato što turizam je najjednostavniji način izvoza gdje nemate carinskih barijera, gdje nemate troška uvođenja proizvodno tržište smo pripremili i niz mjera. Naravno, prva i najznačajnija mjera je vezana uz potporu turističke sezone kroz pripremu sezone kreditima HBOR-a. Mi tu smatramo da treba tu proširiti na razne načine. Naravno da želimo poduprijeti i poticati kako autohtone posebice ekološki prihvatljive proizvode i mislimo da je to jedna stvar koja će u budućnosti imati veliki značaj. Naznačit ću da radimo na razvoju seoskog turizma, a ono što posebno bih istaknuo da želimo potaknuti i formiranje klastera i potporu strukturnim udrugama. Naravno, u tome ćete se naći i vi kroz upravo ovakve ja mi u proizvodnji možemo imati i suvenire koji eto mogu biti i prehrambene prirode. Stoga, mi ćemo pripremiti te mjere. Mjere su usklađene sa programom ove koalicijske Vlade i sasvim siguran sam da će one pridonijeti porastu plasmana domaćih roba i usluga. Hvala. Gospodin ministar Naravno, imat ćete podršku mene kao zastupnice i Kluba zastupnika HSS-a na njegovoj provedbi i nadam se da ćete imati dovoljno novca da provedete sve te programe. Hvala. Gospođa zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, poštovani članovi Vlade. Imam pitanje za ministra Rončevića. Ministre, pod okriljem i u režiji policije u Šibeniku se dešava neviđen progon Damira Horvatovića, bivšeg načelnika Pomorske policije. Nekome u policiji ali i u HDZ-u zasmetalo je postojanje bloga “Šibenska konoba“ koji kritički piše o događajima u Šibeniku. Isto tako, HDZ-u već godinama, iz meni posve nepoznatih ali očito političkih razloga, smeta Horvatović. Kako bi se riješila ta dva smetala policija je temeljem anonimne prijave i po nalogu aktualnog načelnika odlučila povezati ove dvije stvari koje su inače nepovezive u normalnom svijetu, te zlouoptrebljavajući policijski aparat i ovlasti bez odgovarajućeg naloga od blog.hr-a tražila i protuzakonito dobila podatke o “IP“ adresi temeljem koje je moguće utvrditi identitet osobe ili osoba koje se kriju iza alijasa “šibenski konobar“. No, ne samo da su protuzakonito došli do tog podatka, nego su da umjesto terećenja stvarnog vlasnika tog bloga, iako ne vidim zašto bi ga se uopće trebalo teretiti i što je on skrivio Damira Horvatovića proglasili vlasnikom tog bloga. I sad je Damir Horvatović ni kriv ni dužan zbog bloga koji uopće nije njegov zaradio suspenziju i policija ga tereti za ponašanje nedoličnog policijskog službenika. Da nije suludo bilo bi smiješno! Stoga vas pitam što ćete poduzeti protiv osoba koje su otvoreno zloupotrebljavale svoje ovlasti i bez odgovarajućeg naloga ili otvorene istrage tražili podatke o blogeru te time udarile na slobodu govora u Republici Hrvatskoj, odnosno dozvolite da se temeljem nezakonitog i netočnog dokaza policajac suspendira i tereti za stegovnu mjeru. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo zastupnici, uvažena zastupnice. Ja nisam primio nikakvo pismo, pritužbu o postupanju šibenske policije u smislu ovoga sadržaja vašega pitanja. Budući da u ovom trenutku nemam dovoljno informacija da bi vam mogao odgovoriti ja ću od ravnatelja Hrvatske policije gospodina Marijana Benka zatražiti izvid zakonitosti postupanja i dobit ćete pisani odgovor. Hvala. Gospođa zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Ako mogu imati razumijevanja za vaš odgovor svakako njime nisam zadovoljna. Jer sve ovo o čemu ja govorim mjesecima su javno objavljeni dokumenti. Dopis kojim je Policijska uprava Šibensko-kninska od NOVE TV odnosno blog.hr-a tražila podatke o “IP“ adresi je objavljen javno prije mjesec dana. O tome se javno govori i javno piše što samo pokazuje da ne samo da ne znate što vam se ne dešava u resoru, nego ni ne pratite medijska izvješća o onome što se dešava upravo u vašoj službi za koju ste odgovorni. Naime, ovdje je očigledno da se radi o isključivo političkom progonu. Ja vas molim dopunski odgovor na ovo pitanje, jer vjerujem da će zanimati ne samo suspendiranog policajca, nego i sve one hrvatske građane koji slobodno pišu na internetu i očito su živjele u iluziji da u svojoj Hrvatskoj zemlji mogu hrvatski slobodno i pisati. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Mario Zubović. Izvolite. **Zubović, Mario (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja ću postaviti pitanje ministrici zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva gospođi Marini Matulović Dropulić prvo sam je mislio pitati nešto iz njezine domene u ministarstvu. Ali ću je pitati da objasni kad je stekla dionice, koliko ih ima, koliko postotaka i da nam objasni sve o tim svojim dionicama koji su već bili, koje to je već bilo u medijima a da i skine sumnju koja evo zastupnik je na žalost izašao vani jer vjerojatno nije htio čuti istinu. Ne želim da ostane sumnja o našim ministrima i mislim da je nekorektno ovako ovakova pitanja postavljati ovdje samo da bi se u javnosti stavio jedan zametak sumnje prema ljudima koji obnašaju časne, bitne funkcije i bilo bi u redu da je gospodin Stazić postavio to pitanje gospođi ministrici, a ne predsjedniku Vlade. Ovdje se vidi da je želio manipulirati i ja molim ministricu da nam ovdje kaže. Za mene je ključno kad je stekla te svoje dionice i da li je za vrijeme

Hvala lijepa gospodine predsjedniče, hvala gospodine zastupniče na ovom pitanju. Iako sam ja već u javnosti do sada jedno pet, šest puta odgovarala na ta pitanja vrlo detaljno. Ali očito je potrebno još koji puta neke stvari reći. Ja sam svoje dionice kupila kad i svi bivši i tadašnji djelatnici Instituta građevinarstva, jer sam ja radila u Institutu građevinarstva Hrvatske '95. godine, Prema tome, prije punih 13 godina. Onda su svi djelatnici kupovali dionice, pa tako npr. i član SDP-a zadužen za financije u Gradu Zagrebu koga nitko ne proziva i nitko ne pita koliko dionica i kakvih je kupio. Prema tome punu ljudi ima dionice IGH, naročito svi oni koji su bili zaposleni. I meni je jako drago i zadovoljna sam da sam kupila dionice 95. godine kada ljudi nisu uopće razmišljali o tome da kupe te dionice, jer mi smo time pomogli Institutu građevinarstva Hrvatske da postane firma onakva kakva je danas. Moje dionice iznose 0,9% vrijednosti IGH, a kao što sam rekla stečene su 95. godine. IGH ima danas 800 diplomiranih inženjera, magistra i doktora znanosti i umjesto da svi mi budemo sretni i zadovoljni da imamo takvu firmu koja nas može prezentirati i može ugovarati radove i na svjetskom tržištu i na europskom tržištu kao što ste sada vidjeli gdje su sve napravili ugovore i sl. mi postavljamo ovakva pitanja. Još jedna stvar ima koja je vrlo važna, a to je da bi trebalo pitati u IGH kada su dionice najviše porasle. Najviše su porasle od 2000. do 2004. a ne a ne od 2004. do 2007. godine. Prema tome, druga stvar je što ja nikada svoje dionice nisam tajila, nikada nisam rekla da nemam dionice tamo, ali ja bih onda molila da svi ostali ljudi isto tako priznaju tko te dionice ima. Moje ministarstvo sa IGH ne ugovara radove radi toga jer mi ne ugovaramo radove niti trgovačkih društava, niti znači Hrvatskih cesta, Hrvatskih autocesta i sl., to prati potpuno drugo ministarstvo. Svi ti radovi se dobivaju javnim natječajem, a oni su stvarno firma koja zavređuje dobivati takve poslove i koji su sami tome doprinijeli. Velim danas ima ta firma ima i svoje ispostave i u Bosni i Hercegovini i u Rusiji i okolo i velim mi bi svi skupa trebali na to biti ponosni. I samo još jedno. Ja sa svojim dionicama koje sam prijavila od prvog dana kada su bile imovinske kartice, nikada nisam ne prijavila te dionice, znači godinama to već traje. Ja ne mogu raspolagati sa tim dionicama. Koliko će one vrijediti onda kada ću ja s njima moći raspolagati i da li će uopće vrijediti naročito ako će se ovakva hajka voditi protiv IGH, vidjet ćemo. Prema tome ja niti kune nisam za to potrošila, niti sam ih mogla niti danas mogu koristiti svoje dionice. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin zastupnik Mario Zubović. Izvolite. **Zubović, Mario (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja se zbilja zahvaljujem ministrici da je to objasnila. Moram reći samo da je gospodin Stazić stajao sakriven iza ovoga stupa, nije htio se pokazati, ali je ipak čuo objašnjenje tako da ubuduće može to prenijeti i drugim kolegama što je sada ovdje čuo, tako da tu istinu prenosi a da ne sije zrno sumnje. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Nije zabranjeno Poslovnikom stajati iza stupa. Gospođa zastupnica Ljubica Lukačić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Ja svoje pitanje upućujem potpredsjednici Vlade i ministrici obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, gospođi Jadranki Kosor. Gospođo potpredsjednice recite mi molim vas, imate li saznanja kada će početi s radom Ured pravobranitelja za osobe sa invaliditetom? Hvala. Hvala. Izvolite gospođo potpredsjednice Kosor. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana gospođo zastupnice, naravno da imam informacije budući da kao što vjerujem svi zastupnici i zastupnice znaju je na prijedlog Vlade, Hrvatski sabor donio odluku o osnivanju Ureda pravobranitelja za osobe sa invaliditetom onog trenutka kada je sabor prihvatio krajem prošle godine Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom. Mi smo taj zakon predložili na temelju prijedloga povjerenstva Vlade Republike Hrvatske koje je savjetodavno tijelo Vlade i u kojem su naravno i predstavnici osoba sa invaliditetom, dakle predstavnici udruga, odnosno predstavnici saveza. Mi smo nakon donošenja zakona dakako Vladi pripremili sve ono što je nužno za početak rada Ureda pravobranitelja ili pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom što znači da smo u projekcijama proračuna za ovu godinu odredili oko 2,5 milijuna kuna za 2008. godinu za početak rada ureda i naravno da očekujemo da Hrvatski sabor prihvati taj prijedlog i da prihvati prijedlog proračuna u kojem će biti i proračun Ureda za osobe sa invaliditetom. Prije toga dakako nije moguće poduzeti ni jedan drugi korak. Međutim na temelju zakona Vlada je pozvala, odnosno otvorila javni poziv za prijavu svih kandidatkinja ili kandidata za pravobranitelja, odnosno pravobraniteljicu za osobe sa invaliditetom. Taj javni poziv upravo traje, pa ja koristim ovu prigodu pozvati sve one koji smatraju da ispunjavaju uvjete, a uvjeti su jasno naznačeni u samom zakonu pa onda i u javnom pozivu da se jave na taj javni poziv. Svi kandidati koji ispune sve uvjete, odnosno kandidati među kojima će biti eventualno i osoba sa invaliditetom će svakako, tako propisuje i javni poziv, ali i zakon, onda će ako ispunjava sve druge uvjete, osoba sa invaliditetom imati prednost. Taj će javni poziv uskoro završiti. Ono što još mogu reći budući da je bilo i nekih spekulacija u javnosti koje su naravno netočno, o tome da se ništa od predviđenog zakonom nije poduzelo, predviđeno zakonom je apsolutno sve ispunjeno, među ostalim smo i u suradnji sa Središnjim državnim uredom za imovinu pronašli i prostor, to je možda bio i najteži dio posla, jer smo tražili naravno prostor u vlasništvu države, u Zagrebu. Taj prostor je pronađen, njega će trebati urediti, ali ćemo to naravno učiniti čim dobijemo proračun. Prema tome gospođo zastupnice svi uvjeti za početak rada ureda pravobranitelja za osobe sa invaliditetom su ispunjeni na temelju i konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i svih drugih dokumenata i Vijeća Europe i naravno hrvatskih, mislim da ćemo na taj način učiniti još jedan korak dalje u promicanju i zaštiti prava osoba sa invaliditetom u Republici Hrvatskoj. Hvala vam lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Gospođa zastupnica Ljubica Lukačić. Izvolite. **Lukačić, Ljubica (HDZ)** Hvala vam gospođo potpredsjednice na ovako iscrpnom odgovoru. Ja sam zadovoljna vašim odgovorom, a sigurna sam da su i sve osobe s invaliditetom u Republici Hrvatskoj zadovoljna ovakvim odgovorom i sretna što će uskoro eto, dobiti pravobranitelja. Hvala vam. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Na redu je gospodin zastupnik Bojan Hlača. Izvolite! **Hlača, Hvala gospodine predsjedniče Sabora, gospodine predsjedniče Vlade Republike Hrvatske, članovi Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Postavljam pitanje Ministarstvu obrane gospodinu Branku Vukeliću, ministru. Budući da on nije danas ovdje, vjerujem da će gospodin državni tajnik Raboteg moći odgovoriti na njega. A pitanje je vezano za obalnu stražu. U medijima je nedavno najavljeno da će se obalni ophodni brodovi za obalnu stražu graditi u brodogradilištima u Republici Hrvatskoj. Istaknuto je da će se graditi dva tipa brodova, oni do trideset i pet metara i s opremom koja bi odgovarala svrsi za koju su brodovi namijenjeni. Spominje se ukupna brojka od trinaest brodova neophodnih za funkcioniranje obalne straže, a zadnjih dana smo bili izloženi prijetnji eko katastrofe kao što je poznato uz zapadnu obalu Istre. Gospodine državni tajniče! Možete li nam odgovoriti kojom dinamikom će teći izgradnja brodova obalne straže te hoće li se ti brodovi uistini graditi u domaćim brodogradilištima? Hvala. Gospodine državni tajnik Mato Raboteg. Izvolite! **Raboteg, Mate** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine zastupniče! Dakle, izgradnja novih brodova za potrebe Hrvatske ratne mornarice i obalne straže zasigurno je jedna od najvećih programa opremanja Hrvatskih oružanih snaga. U tom smislu ja ću vam dati par informacija koje će naravno biti i odgovor na vaše pitanje.

koji bi trebali odgovoriti zadaćama obalne straže. Vojno tehnički savjet je studije usvojio početkom ove godine. Dakle, što se tiče manjeg broda, studije su pokazale da je s obzirom na učestale kvarove i velike troškove održavanja postojećih ophodnih brodova nužno ići na izgradnju novih, suvremeno opremljenih obalnih ophodnih brodova oko trideset i pet metara dužine koji bi omogućili češće ophodnje teritorijalnog mora u skladu sa, u sklopu suradnje sa drugim državnim tijelima kao i ophodnju i kraći boravak u ZERP-u. Što se tiče većih brodova, izgradnjom izvanobalnih ophodnih brodova dužine od devedeset do sto dvadeset metara osigurala bi se stalna nazočnost na moru u svim vremenskim uvjetima, prije svega nadzor i zaštita morskih i podmorskih prostora na kojima Republika Hrvatska ima suverena prava. Ovi brodovi bili bi projektirani i građeni kao više namjenski, prvenstveno sa sposobnostima za izvršavanje zadaća obalne straže, a ovisno o razini opremljenosti i za provedbu tradicionalnih borbenih zadaća u cilju zaštite suvereniteta, integriteta RH-a na Jadranskom moru, ali i sudjelovanju u združenim sastavima zemalja članica NATO-a u sklopu borbe protiv asimetričkih ugroza na moru. U skladu sa dinamikom angažiranja brodova na zadaćama te provedbe redovitog periodičnog remonta procijenili smo da je potrebno izgraditi osam manjih te četiri veća broda. Do kraja 2010. godine predviđena je gradnja četiri manja broda, a nakon toga bi se gradnja preostalih uskladila sa rashodovanjem starih. Za veće brodove predviđeno je ove godine dovršiti Studij izvodljivosti i program realizacije, a iduće godine bi se trebala pripremiti natječajna dokumentacija za izgradnju. I sada nešto za kraj što je, što se direktno nadovezuje na neka prethodna pitanja u svezi hrvatskih brodogradilišta itd. Držimo da se oba tipa brodova mogu raditi u hrvatskim brodogradilištima u suradnji sa stranim strateškim partnerima ne samo za naše potrebe nego i za naručioce iz drugih zemalja. Pri tome vidimo i Brodarski institut iz Zagreba naravno kao partnera u projektiranju i nadzoru izgradnje brodova. Ovakvim pristupom program izgradnje novih brodova koji je vrlo složen i financijski vrlo zahtjevan uvjetovao bi ulaganja u modernizaciji i tehnološku obnovu hrvatskih brodogradilišta, što bi bio značajan poticaj u razvoju hrvatskog gospodarstva. To bi se postiglo primjenom "offset sporazuma" sa stranim strateškim partnerom pri čemu bi se dakako sva ova procedura vodila transparentno i primjenom Zakona o javnoj nabavi. Hvala. Gospodin Bojan Hlača. Izvolite! **Hlača, Bojan (HDZ)** Hvala vam. Gospodine državni tajniče! Vjerujem da će izgradnja ovih brodova biti dobra referenca za hrvatska brodogradilišta, a poglavito u vremenu kada idu u proces restrukturiranja. Hvala. Hvala. Na redu je gospođa zastupnica Gordana Sobol. Izvolite! **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, gospodo i gospođe ministri. Svoje pitanje upućujem premijeru Vlade. Gospodine premijeru! Prošle godine, negdje u sedmom mjesecu u ovom Hrvatskom saboru usvojen je Zakon o dodatku na mirovinu. Ja bih pri tom rekla da je to diglo onako dosta veliku pompu. Stvoreno je uvjerenje da vaša tadašnja Vlada na najbolji mogući način brine o svim umirovljenicima. Tada je vaš staro-novi potpredsjednik Vlade uvjeravao sve nas ovdje, ali onda i hrvatsku javnost da nema onoga tko neće od tog zakona imati koristi i da će svi biti na dobitku. Već tada smo kao SDP tvrdili da to nije točno. Ukazivali smo na činjenicu da će jedan veliki broj umirovljenika koji bi trebali ostvarit pravo na dodatak to pravo neće ostvariti. Čak smo i predlagali jedan poseban zakon koji ste naravno vi glatko odbili. U siječnju ove godine nažalost pokazalo se da smo bili u pravu. Naime, oko dvjesto tisuća umirovljenika i to gospodine premijeru upravo onih najsiromašnijih, čija mirovina iznosi mjesečno od petsto do tisuću i petsto kuna, pokazalo se, ne ostvaruju pravo na dodatak na mirovinu. S tim da je u siječnju ove godine prosječna mirovina u odnosu na prosječnu plaću spala na već bijednih 38%, te iznosi nešto malo manje od dvije tisuće kuna. Moje pitanje glasi. Kako ćete objasniti umirovljenicima ali i čitavoj hrvatskoj javnosti da je ustvari i taj zakon bio samo jedan predizborni trik? Hvala. Gospodin predsjednik Vlade. Izvolite! **Sanader, Ivo (HDZ)** Gospođo zastupnice! Kako je to mogao biti predizborni trik ako je više stotina tisuća ljudi dobilo veće mirovine Dakle, nije riječ o nikakvom triku, riječ je o tome da su ljudi dobili više novaca. I u samom proračunu za ovu godinu, to ćete vidjeti sad kad proračun dođe idući tjedan u Sabor, vidjet ćete da evo, ministar financija koliko… …/Upadica se ne Čak smo dobili i neke kritike iz nekih medija da nam puno novca iz proračuna ide na mirovine i da bi više trebalo ulagati u neke druge s obzirom s obzirom na društvo znanja, gospodarstvo znanja, na gospodarski rast itd. Međutim, mi stojimo na tome da ljudima koji su zaslužili mirovinu treba mirovinu i platiti jer mirovinu su zaslužili svojim radom i zakonom koji im to omogućuje. Prema tome, nije točno da je to bio ikakav predizborni trik. To bi bio predizborni trik da ljudi nisu dobili više novca ali stoji, znači vi ste rekli djelom nešto točno, djelom netočno. Stoji da nisu svi dobili. Dakle, ta primjedba stoji, to smo i znali ali smo isto tako znali da kad smo išli u rješavanje problema novih umirovljenika da je to bio jedan naslijeđeni problem koji je moja Vlada u prvom sazivu imala i koji je naslijedila od vas. Ja neću sada govoriti da ste ga vi mogli riješiti, mogla ga je možda riješiti Matešina Vlada jer je u to doba donesena reforma mirovinskog sustava, ali je činjenica da je to palo ponovno na leđa ove Vlade. Vi ste bili ministrica u vašem sazivu, u onom sazivu Sabora kad ste imali koalicijsku Vladu, mogu li ja uzvratiti protupitanjem što ste vi kao ministrica Račanove Vlade učinila. Dopustite da u mom odgovoru upotrijebim i to pitanje što ste vi kao ministrica u Račanovoj Vladi učinili da novi umirovljenici nemaju manje mirovine nego što imaju stari umirovljenici. Niste učinili ništa jer smo mi kao to pitanje riješili u ljeto prošle godine, i dobro je da smo ga riješili i riješili smo ga zajedno sa umirovljeničkim udrugama i sa koalicijskim partnerima i sa svima onima koji su za taj zakon digli ruku. ja ovdje najavljujem da ćemo i dalje voditi računa i o umirovljenicima i o svima onima proračunskim korisnicima na način koji je to jedino moguć a to je da možemo i moramo voditi računa i o mogućnostima države. Ako mogućnosti države budu veće onda možda budemo mogli riješiti još neka pitanja i među onima koje ste vi spomenuli. Hvala. Gospođa zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Gospodine premijeru, naravno da nisam zadovoljna. Najprije počinjem sa time pa kako to o mogućnostima države da baš uvijek moraju voditi računa upravo oni najsiromašniji. Ponavljam iz mog pitanja oko 200 tisuća najsiromašnijih umirovljenika nije ostvarilo pravo na dodatak. I molim vas, oprostite onda ako vi smatrate da to nije bio trik onda je vaš tadašnji i sadašnji potpredsjednik Vlade lagao sa ove govornice hrvatskoj javnosti. Oprostite, ali to je jedini mogući zaključak. A kad me već pitate šta je to naša koalicijska Vlada učinila za umirovljenike pa onda ću vam sad ponoviti. U siječnju ove godine sveli ste prosječne mirovine na 38% od prosječne plaće. Koalicijska Vlada ostavila vam je taj prosjek na 44%. molim vas pisani odgovor na moje pitanje i također vas podsjećam da mi dugujete pisani odgovor na moje prošlo zastupničko pitanje te molim da ga dostavite. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Upravo sam mislio da neću morati danas intervenirati ali vas molim. Može se umjesto reći potpredsjednik laže, može se reći malo blaže recimo ne govori istinu. Pa vas molim da malo blaže kvalifikacije upotrebljavate. Na redu je gospodin zastupnik Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, predsjedniče hrvatske Vlade, uvaženi članovi i članice hrvatske Vlade, kolegice i kolege. Postavljam pitanje ministru gospodinu Petru Čobankoviću Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva a pitanje se odnosi na lovstvo, tj. gospodarenje lovištima na području gradova Pakraca i Lipika. Gospodin Petar Čobanković dok je bio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva u prethodnom mandatu hrvatske Vlade puno je učinio za svih pet lovačkih društava s područja gradova Pakraca i Lipika. Podsjećam da su lovačka društva i njihovi članovi tuženi za prekomjerni odstrel divljači a za što su dokazali u sudskom postupku da se radi o križancima divlje svinje kao posljedice Domovinskog rata i puštanja velikog broja domaćih pitomih svinja u šume a ne divljači te su oslobođeni optužnice a što je sve skupa dovelo do odgode davanja prethodne suglasnosti na ugovore o strane Ministarstva poljoprivrede. I dok nisu imali formalno pravo gospodarenja lovištima ministar Čobanković je našao mogućnost da se tu ostvari te su do danas imali markice i privremeno gospodarili lovištima. Treba podsjetiti da se radi o pet lovačkih društava s područja gradova Pakraca i Lipika sa gotovo 400 članova od čega 90% hrvatskih branitelja i da su lovišta zagađena minama zaostalim nakon Domovinskog rata što otežava gospodarenja. Danas je situacija takova da su svih pet lovačkih društava dobili prethodnu suglasnost ministra Čobankovića u čijem je novom ministarstvu i dalje lovstvo na ugovor o obnovi zakupa prava lova na predmetnim lovištima ali procedura je zapela u državnom odvjetništvu i još traje. Postavljam pitanje gospodinu ministru Čobankoviću u ime svih 4 stotine lovaca članova lovačkih društava s područja gradova Pakraca i Lipika da li može utjecati da se postupak napokon okonča te da ugovori postanu pravovaljani, odnosno kada lovci mogu očekivani okončanje ovog postupka jer podsjećam da u slučaju da se to do 31.3. ove godine ne dogodi svih pet lovišta ide na natječaj i mala je vjerojatnost da će njima nastaviti gospodariti lovci s područja Pakraca i Lipika koji to po svemu zaslužuju. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin ministar Čobanković. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine zastupniče, u potpunosti se slažem s vama da je lovstvo jedna značajna aktivnost i da se lovstvom bavi značajan broj ljudi koji uživaju u lovu i slično. Ali isto tako kao i za svaku drugu aktivnost lovstvo je regulirano određenim zakonskim aktima i u lovstvu u lovstvu postoje pravila igre. Također, da bi pratilo izvršavanje zakonskih obveza postoji i lovne inspekcije. I tako 2003. godine su utvrđene određene nepravilnosti na ovih pet lovišta, pokrenut je bio sudski postupak i dok sudski postupak nije bio završen ministarstvo nije moglo dati prethodnu suglasnost županijskom poglavarstvu jer se radi o zajedničkim lovištima koja su u nadležnosti županija a ne radi se o državnim lovištima kojima raspolaže ministarstvo. I kada su završeni po lovačka društva pozitivno sudski procesi ministarstvo je izdalo prethodnu suglasnost da mogu dobiti lovišta dalje u zakup. To smo proslijedili županijskom uredu, uredu, upravnom uredu i vjerujem da je županijski ured išao u produljenje ugovora. I iz vašeg pitanja vjerojatno da je taj posao završen kažete da se čeka od Državnog odvjetništva. Državno odvjetništvo je dužno dati klauzulu pravne valjanosti na svaki ugovori vezano za određene aktivnosti i vjerujem da je onda tu, možemo kazati da je proces pri kraju ako se ugovori nalaze u Državnom odvjetništvu. I mi ćemo s naše strane vidjeti skupa sa Požeško-slavonskom županijom dokle je došla situacija vezano za pitanje ovih zakupa ovih lovišta. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Zahvaljujem se na odgovoru, i vjerujem da će lovci sa područja Pakraca i Lipika biti zadovoljni ovim odgovorom. Hvala. Još ćemo postaviti tri pitanja pa ćemo kratku pauzu imati. Na redu je gospodin zastupnik Krešimir ćosić. **Ćosić, Krešimir (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče, pitanje upućujem ministru vanjskih poslova, gospodinu Jandrokoviću. Pred nama je, nadamo se razdoblje koje bi moglo imati posebno važno mjesto u sveukupnoj hrvatskoj državnoj politici. Bukurešt, dobivanje pozivnice, punopravno članstvo u NATO, inteziviranje pregovora i ulazak u Europsku uniju a već danas Hrvatska sudjeluje u radu Vijeća sigurnosti. Ambiciozni ali realni ciljevi. Međutim, NATO, Europska unija i Vijeće sigurnosti kao i čitava međunarodna zajednica suočeni su s jednim problemom koji se zove međunarodni terorizam. To najveće zlo suvremenog svijeta. Hrvatska će naredne dvije godine predsjedati odborom za sprječavanje terorizma u Vijeću sigurnosti. S obzirom na poziciju Vijeća sigurnosti u međunarodnoj zajednici, ovaj Odbor bi mogao predstavljati stožernu, koordinacijsku ali i integracijsku točku usmjerenu na objedinjavanje svih napora Europske unije, NATO-a i UN-a, kao i čitave međunarodne zajednice u sprječavanju tog problema, ali rekao bih prije svega boljim razumijevanjem tog fenomena, boljim razumijevanjem suvremenog terorizma. Jačanje koordinacijske uloge tog tijela pod hrvatskim predsjedanjem mogao bi istovremeno jačati ukupnu međunarodnu poziciju Republike Hrvatske. Kako vidite gospodine ministre, poziciju i ulogu Republike Hrvatske, odnosno Ministarstva vanjskih poslova u koordinaciji i objedinjavanju svih ovih djelatnosti kroz nadležna tijela Europske unije, NATO-a i Vijeća sigurnosti UN-a. Hvala. Hvala lijepa. Ministar Jandroković, izvolite. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani zastupniče Ćosiću, tako je, Hrvatska je sa 1. 1. 2008. godine izabrana u, kao nestalna članica u Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda, sa 3. siječnja ove godine isto tako izabrani smo za predsjedavateljicu protuterorističkog odbora, jednog od najvažnijih odbora koji djeluje unutar Vijeća sigurnosti. Jednog odbora koji se bavi najvećim izazovom vjerojatno 21. stoljeća, a to je borbom protiv međunarodnog terorizma. Kao što ste i spomenuli, radi se zaista o velikom priznanju za Republiku Hrvatsku koje potvrđuje iznimno snažan međunarodni položaj Republike Hrvatske, jer ne samo da zaista očekujemo pozivnicu za NATO sa samita iz Bukurešta, početkom travnja ove godine, da pregovaramo o punopravnom članstvu Europskoj uniji, nego smo i na ovaj način dobili potvrdu da smo cijenjena država u međunarodnim krugovima, dobili smo potvrdu da imamo kapacitete i zrelosti nositi se sa tako odgovornim i važnim temama kao što je borba protiv međunarodnog terorizma. Osim toga želio bih reći da će naša glavna, naši glavni interesi unutar rada toga Odbor ili iz cijelog Vijeća sigurnost biti upravo teme i problemi vezani za stabilizaciju stanja na prostoru jugoistočne Europe, ali isto tako i sprječavanje, teme vezane uz sprječavanje širenja oružja za masovno uništenje. Isto tako jedno od ključnih tema modernoga doba. Pozicija koju nam daje mjesto predsjedavajućeg odbora za protuterorizam, odnosno protuterorističkog odbora je iznimno snažna i omogućuje nam da koordiniramo i surađujemo sa zemljama članicama Europske što ćemo svakako i činiti, ali ćemo dati jednu dodatnu vrijednost s obzirom na poznavanje problematike jugoistočne Europe i našim iskustvom i znanjem svakako možemo dodatno ojačati međunarodni položaj Republike Hrvatske. Što se tiče same strukture pokrivanja rada u Vijeću sigurnosti i protuterorističkom odboru, glavno stožerno državno tijelo koje će se time baviti jest Ministarstvo za vanjske poslove i europske integracije. Ali isto tako, blisko ćemo surađivati i surađujemo i sa Uredom Predsjednika Republike i sa Uredom Predsjednika Vlade. Isto tako ojačali smo našu misiju u New Yorku, tako da danas imamo 14 diplomata, vrlo iskusnih, kvalitetnih, …/Govornik se ne razumije./… diplomata koji rade u toj misiji. Osnažili smo i koordiniramo sve aktivnosti sa našom misijom pri NATO-u, pri Europskoj uniji. I mislim da će kroz rad u Vijeću sigurnosti, kroz rad u protuterorističkom odboru naša suradnja sa zemljama članicama Europske unije i NATO-a dobiti jednu dodatnu vrijednost koja će nam koristiti za buduće međunarodno pozicioniranje Republike Hrvatske a time i za naš unutarnji razvoj. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin Krešimir Ćosić, izvolite. **Ćosić, Krešimir (HDZ)** Hvala lijepo gospodine ministre. Svakako, zadovoljan sam odgovorom, jer snažna pozicija Republike Hrvatske u međunarodnoj zajednici je stvarnost, realnost. Unaprijediti koordinaciju rada ovih institucija Vijeća sigurnosti, UN-a, NATO-a i EU-a u sprječavanju međunarodnog terorizma i to prvenstveno ponovno naglašavam što ste i vi rekli kroz potpunije razumijevanje prirode i fenomenologije tog najvećeg zla suvremenog svijeta. To je veliki izazov ne samo za Republiku Hrvatsku nego i za čitavu međunarodnu zajednicu. Nove ideje i novi koncepti koji neće biti dominantno isključivo oslonjeni na vojnu snagu, svakako važan su prilog i doprinos i novo dodana vrijednost koju može osigurati Republika Hrvatska. Boljim razumijevanjem sociološki, kulturološki kao i drugi društvenih razloga i fenomena iz kojih izvire međunarodni terorizam. Hrvatski doprinos na tom planu može imati važnu i važnu i ključnu ulogu kroz njeno predsjedanje ovim važnim tijelom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Mudrim i dobro osmišljenim radom u ovom složenom tijelu međunarodne zajednice Republika Hrvatska može dodatno ojačati svoj međunarodni položaj. Hvala lijepa. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Daniel Mondekar. Izvolite. **Mondekar, Daniel (SDP)** Poštovani predsjedniče, poštovani članovi Vlade, poštovane kolegice i kolege saborski zastupnici. Svoje pitanje upućujem ministru vanjskih poslova i europskih integracija, gospodinu Jandrokoviću. Gospodine ministre, kao što znate, Republika Hrvatska ima pravo koristiti većinu programa predpristupne pomoći Europske unije od 2005. godine. Iako se Vlada Republike Hrvatske u zadnje tri godine hvalila visokim postotkom iskoristivosti Europska je komisija nedavno zablokirala 1 milijardu kuna bespovratne pomoći iz programa FAR, umanjila je prvu komponentu programa IPE za 35 milijuna kuna, uz najavu da može se zablokirati i cijeli program, što je gotovo još milijarda kuna, te se zaprijetila ukoliko se određene mjere ne provedu da će se i prekinuti prokram SAPARD čime će naši poljoprivrednici izgubiti desetke milijuna kuna. Također, ukoliko ste pročitali analizu Europske komisije možete vidjeti da su utvrđeni slučajevi puštanja povlaštenih informacija iz tijela državne uprave a vezani uz projekte koji vrijede oko 2 milijuna eura. Te je također utvrđeno gotovo bezobrazno nepoštivanje zadanih rokova za predaju dokumenata i donošenje akata. Ja vas molim ministre da mi odgovorite tko je kriv za ovakvu situaciju. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodin ministar Jandroković. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani zastupniče Mondekar prije svega želio bih vam reći da pitanje korištenja predpristupnih fondova nije izvorno u nadležnosti Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija no bez obzira na to ja ću vam dati odgovor na vaše pitanje. Nije točno da je, da su sredstva iz predpristupnih fondova blokirana. To je prva i netočna teza. Već je došlo do privremenog odgađanja korištenja tih fondova s tim da je Hrvatska dobila određeno vrijeme da prilagodi svoje institucije korištenju i iskorištavanju onih sredstava koje su nam na raspolaganju od strane Europske unije. Što se tiče iskoristivosti fondova ja ovdje imam podatke koji se tiču iskorištavanja programa Cards i oni su iznimno visoki dok za preko 95, 96% što se tiče iskoristivosti sredstava iz programa PHARE, ISPA I SAPARD o njima još ne možemo u potpunosti govoriti iz tog razloga što oni još uvijek nisu završeni. Dakle odbacujem tezu da je blokirano, da je došlo, da imamo velikih problema. Mi nemamo velikih problema. Mi imamo jednako onakvih poteškoća kao što su imale i druge zemlje koje su bile u fazi predpristupa Europskoj uniji jer se radi o iznimno zahtjevnim i složenim postupcima, složenim procedurama. Mi smo pripremili velik dio poslova, pripremili smo velik broj institucija i sasvim sigurno što će vam pokazati i razdoblje koje je pred nama da ćemo imati i stupanj iskoristivosti predpristupnih fondova veći

Problem je u samom onda provođenju šta se događa. I puštaju se dakle informacije, ne poštuju se rokovi i tako dalje. Da je Vlada zaista ovako sad ko što se, opet se pohvali, da je Vlada zaista tako svoj posao radila uključujući na programima zajednice, ne samo programima predpristupne pomoći onda bi naša poljoprivreda bila konkurentnija. Naših poduzeća bi bilo puno više na europskom tržištu. Naša znanost i obrazovanje bi bili kvalitetniji. Naše institucije bi bile pripremljenije na kraju krajeva. A građani ne bi morali strepiti da li će Vlada umjesto bespovratnih sredstava morati dizati kredite opet. To je problem. Koliko dugo ćemo čekati da se to promijeni? Ja vas molim pisani odgovor pa da usporedimo s analizom Europske komisije i prikažemo javnosti. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. I još gospodin zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. gospodine predsjedniče Vlade, dame i gospodo ministri. Pitanje upućujem gospođi ministrici Jadranki Kosor. Najniža naknada za slijepe osobe u Hrvatskoj iznosi 280 kuna što je najniži iznos naknade u odnosu na sve druge europske zemlje. U naknadi je naknada 750 EUR-a, u Njemačkoj 500 EUR-a, u Sloveniji 300, u u Srbiji i Bosni i Hercegovini 175 EUR-a. Čak i u Albaniji iznosi više nego u Hrvatskoj. Gospođa Kosor kao ministrica je od 2004. to obećavala no to do dan danas nije učinjeno. Isto kao što premijer Sanader nije primio Hrvatski savez slijepih 4 godine. Vjerojatno on ni sam nije kriv s obzirom da je potpredsjednik Vlade Polančec na HTV-u odgovorio kako predsjednik Vlade ne može odgovoriti na svaki dopis. Vezano za to ja mislim da se i predsjednik zalaže za hitrokraciju kao i ja. Ovdje kao gradonačelnik imam jedan cjelokupni elaborat koji je vezan za vlasništvo vlasništvo Republike Hrvatske. To je bivša upravna zgrada «Mimoza» pa ću mu ja nakon ovoga ako to dopusti, nakon ovog pitanja i odgovora gospođe Kosor to predati. Taj cjelokupni problem traje već 5 godina. Ova nova Vlada nije ni stavila van snage odluku bivše Vlade o preseljenju svih državnih institucija u tu zgradu. Zgrada je sada napuštena i propada. Dakle moje pitanje koje je vezano za gospođu ministricu je zbog čega se ta naknada za slijepe osobe ne povisi s tih sramotnih 280 kuna na iznos kakav postoji u drugim, drugim eurospkim zemljama? A moj je prijedlog da taj iznos bude minimalno 50% prosječne plaće u Hrvatskoj što državni proračun neće opteretiti više od 20 milijuna kuna s obzirom da, da ima negdje oko 6000 slijepe osobe u Hrvatskoj obećavala što nisam izvršila, to je netočno. Ništa ja nisam obećavala što nisam mogla izvršiti. Dakle niti Vlada čiji sam član nije ništa obećavala što nije mogla izvršiti pogotovo prema osobama s invaliditetom. Dakle mislim da mogu reći da smo u proteklom mandatu učinili iznimno puno, prije svega na senzibiliziranju javnosti svih nas na osobe s invaliditetom pa tako i slijepih osoba. Ali da smo učinili i puno konkretnih iskoraka, dakle puno konkretnih projekata. Evo zadnji, malo prije sam odgovarala zastupnici Lukačić vezano za Ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom. Što se tiče slijepih osoba odnosno Saveza slijepih, njihovog primanja u Vladi. Moram reći da su oni nekoliko puta primljeni. Da je njihov član i član Povjerenstva za osobe s invaliditetom i da smo mi ovo o čemu vi govorite razmatrali naravno i u nekoliko navrata na sjednicama Povjerenstva za osobe s invaliditetom Vlade Republike Hrvatske gdje su kao što sam već rekla danas i osobe s invaliditetom. Ono što je zajednički prijedlog zapravo da se ujednače sve te naknade. Da se ujednači pristup. Da se ujednači zapravo standard za sve najteže invalide u Hrvatskoj. Ja osobno također smatram da je to najbolji i jedini mogući pristup. Međutim želim vas podsjetiti da smo upravo za slijepe osobe u proteklom mandatu učinili nekoliko važnih stvari. Ja ću spomenuti recimo jedan projekt koji smo mi prvi pokrenuli. To je bilo prevođenje udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola na «Brajicu» što je jako pozdravljeno pogotovo u Savezu slijepih. Da smo pred kraj prošlog mandata primjerice upravo suočeni sa nekim problemima koje u Savezu slijepih ne mogu riješiti, dogovorili da u sljedećem mandatu odnosno u ovom nakon dobivanja Proračuna mi na neki način sufinanciramo i zbrinjavanje jedne zaposlene osobe u Savezu kako bi im olakšali rad i sve ono što treba učiniti. Evo sada ćemo sa jednom Udrugom slijepih za nekoliko dana promovirati i Bibliju za slijepe osobe. Dakle hoću reći pri kraju puno je toga napravljeno, ali naravno ja se slažem s vama u promicanju i zaštiti prava osoba sa invaliditetom. Nikad se ne smijemo umoriti, nikad ne smijemo prestajati raditi i siguran sam da će i ovi problemi koje vi spominjete ali moramo ih uvijek gledati u kontekstu svih najtežih invalida u Hrvatskoj naravno na zadovoljstvo svih riješiti. Što se tiče prijema kod predsjednika Vlade sasvim je sigurno da predsjednik Vlade je uistinu osoba koja ako ima za nešto senzibilitet što je pokazao i u proteklom mandatu, a to je posebno za osobe sa invaliditetom i sve naravno aktivnosti koje smo započeli i uspješno proveli su upravo zahvaljujući toj potpori predsjednika Vlade dr. Ive Sanadera. **Bebić, Luka Nisam zadovoljan s odgovorom s obzirom da ja nisam pitao za projekte odnosno financiranje projekata udruga slijepih. Ja sam pitao o naknadi za slijepe, koja u ovom trenutku iznosi 280 kn, a samo ljetovanje, jedan dan ljetovanja u njihovom lječilištu na otoku Šolti iznosi 180 kn po danu. Mjesečna hrana za one koji imaju sreću da imaju psa vodiča je oko 450 kuna itd. itd. Znači, prijedlog je bio da to bude 50% prosječne plaće prosječne plaće u Republici Hrvatskoj. Inače se može desiti ono što se desilo u Parlamentu Bosne i Hercegovine da svi slijepi dođu jednostavno ovdje u Sabor i praktično onemoguće taj rad, a predsjednika Vlade bih molio još da još evo što hitnije riješi pitanje ove zgrade mimoze u Đakovu, u Slavoniji. **Bebić, Hvala lijepa. Imam jednu obavijest predsjednice odbora Nevenke Majdenić. Nastavak 4. sjednice Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove održat će se u pauzi iza aktualnog sata. Dakle, ne sada nego kasnije u dvorani Ivana Kukuljevića kod banke i i najavljujem prvi poslije pauze koja će biti do 12 sati i 30 minuta. minuta je nastavak sjednice i ovog aktualnog sata. Prvi je na redu gospodin Zdravko Kelić, potom Emil Tomljanović, Damir Kajin i tako redom. Hvala. U 12,30. Hvala vam